uz istovremeno provođenje snažnih preventivnih mjera i aktivnosti kojima je cilj smanjenje interesa mladih za uzimanje droga. U ostvarenju tih ciljeva nužno je koordinirano i međuresorno djelovanje uključujući i širu društvenu zajednicu radi ostvarenja temeljnih principa nacionalne strategije. Sukladno strategiji kao i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2005. godinu ovo izvješće temelji se na podacima i izvješćima nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave i osnovna mu je svrha redovito praćenje stanja u Republici Hrvatskoj. Jedinstvenom metodologijom izvješća u mogućnosti smo ne samo konstatirati postojeće stanje već izvršiti usporedbu u odnosu na isto izvješće za 2004. godinu a koje je ovom domu predočeno 2. prosinca 2005. godine. Formalno sagledavajući izražavamo zadovoljstvo kako svake godine bilježimo sve brži i kvalitetniji prikaz te se vremenski rokovi podnošenja izvješća skraćuju. Isto tako, izražavamo zadovoljstvo kvalitetom izvješća iz kojeg su vidljivi svi podaci što ukazuje na pojačan rad na evidenciji i registraciji svih relevantnih podataka što ovo izvješće čini dobrom podlogom za raspravu o stanju zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj. Međutim, isto tako ne izražavamo zadovoljstvo podacima o izvješću bez obzira koliko nam ukazuju da se u nekim dijelovima borbe protiv zlouporabe opojnih droga bilježi napredak. Tako danas možemo konstatirati kako tipiziranim izvješćima prilagođenom popidu obrascu Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati sve podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga i to ne samo iz zdravstvenog sustava već i nevladinih udruga terapijskih zajednica u tijeku je i usuglašavanje za prikupljanje podataka iz zatvorskih bolnica. Do kraja 2005. godine registrirano je 22 tisuće 360 osoba liječenih zbog zlouporabe opojnih droga. Tijekom 2005. godine tretirano je 6 tisuće 668 ovisnika što je povećanje od 15,6%. U odnosu na 2004. godinu bilježi se i 9,33% novih osoba u tretmanu. Moramo posebno naglasiti kako navedeni porast ne znači ujedno i stvarni porast broja ovisnika već uspostavom i unapređenjem rada centara za liječenje dovodi se do većeg broja novo registriranih ovisnika u tretmanu. Isto tako, nešto niža stopa u nekim županijama prikazano u izvješću ne znači manji broj ovisnika već se radi o županijama gdje centri još u potpunosti ne funkcioniraju. Osim centara za liječenje moramo naglasiti ulogu i važnost terapijskih zajednica, njih osam, te terapijskih kuća koje kao nevladine organizacije pružaju tretman i psiho-socijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama. Kroz sve oblike liječenja u 2005. godini prošlo je tisuću 622 ovisnika što je porast u odnosu na 2004. godinu od 9,67%. Osim organiziranih stacionarnih oblika pružanja pomoći ovisnicima razne udruge građana pružili su neki oblik pomoći za ukupno 2 tisuće 827 ovisnika. Ured Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zlouporabe opojnih droga te povjerenstvo za suzbijanje opojnih droga zajedno s drugim tijelima državne uprave proveli su niz mjera iz Akcijskog plana za 2005. godinu od kojih ovom prilikom možemo istaknuti organizaciju izobrazbe odgojno-obrazovnih djelatnika o mjerama prevencije ovisnosti u svrhu upotrebe stečenih znanja uz stručni rad s djecom i mladima, obrazovanje roditelja o problemu ovisnosti i prepoznavanju simptoma, organizacija seminara za nositelje školskih programa prevencije u sustavu školstva te niz drugih preventivnih obrazovnih aktivnosti za djecu i mladež, završena integracija centara za izvan bolničko liječenje i prevenciju ovisnosti koji su integrirani u županijske zavode za javno zdravstvo ili su osnovane službe. Izrađene su kliničke smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika Metadonom koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 3. siječnja 2006. godine. Izrađen je i proveden program edukacije liječnika obiteljske medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Uredom za zdravstvo grada Zagreba. Uvedeno je dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje ovisnika na HIV te hepatitis-B i C. Izrađen je protokol testiranja na droge kod školske djece i studenata uz obavezu zaštitu prava i učenika i obitelji. Između ostalog, bilježi se i aktivna suradnja sa međunarodnim institucijama kao Ujedinjenim narodima, Uredom za droge i kriminal, Komisijom za opojne droge, zatim Pompidu grupa Vijeća Europe Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u radu drugih foruma a u tijeku je i analiza stupnja usklađenosti hrvatskog zakonodavstva na području droga s pravnom stečevinom Ovih dana javnost je obaviještena kako je započeo i projekt pomoći …/Govornik se ne razumije./… 2004. jačanje kapaciteta za borbu protiv ilegalne trgovine i zlouporabe droga gdje je Njemačka postala partner Republici Hrvatskoj u provedbi tog projekta. Brojne su mjere aktivnosti kojima se pokušava na pravilan način ući u borbu protiv jedne od većih pošasti suvremene civilizacije. U ovom izvješću prikazan je pregled stanja zlouporabe opojnih droga i presjek stanja bolesti ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj. Prema prikazanim indikatorima može se zaključiti da je tijekom 2005. godine uočena bolja koordiniranost i učinkovitost sustava u cjelini što se očituje u efikasnijoj provedbi mjera, boljoj organizaciji sustava liječenja ovisnika, većem broju zaplijene opojnih droga, aktivnim uključivanjem lokalne uprave u provedbi suzbijanja zlouporabe opojnih droga na njihovom području, većim brojem preventivnim i edukativnih aktivnosti koje se u sklopu školskog sustava provode u cijeloj Hrvatskoj. Budući da su u Republici Hrvatskoj zaplijene droge iz godine u godinu sve veće, da se povećava broj ovisnika u zatvorskom sustavu i sustavu za tretman i liječenje, da se u svim školama lokalnih sredina provode različiti preventivni programi je i 60 nevladinih organizacija na različite načine uključeno u borbu protiv ovisnosti može se reći da se s razine različitih sektora provode značajne mjere kako bi došlo do smanjenja potražnje i smanjenja ponude droge. Međutim, očito je da je droga unatoč tim naporima postala dostupnija, da se pojavljuju različite nove droge na tržištu te da se znatiželja za iskušavanjem različitih droga među mladima još uvijek ne smanjuje. Valja istaknuti da u borbi protiv ovisnosti o drogama i suzbijanju zlouporabe opojnih droga svoj doprinos trebaju dati svi. Od državnih institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini do obitelji, škole, nevladinih organizacija i medija te da se samo koordiniranim i sustavnim mjerama možemo suprotstaviti tom sverastućem problemu današnjice. Ja se zahvaljujem.

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 59. sjednici Odbora održanoj 29. rujna 2006. godine raspravio je izvješće o provedbi nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2005. godini koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. srpnja 2006. Odbor je izvješće raspravio kao matično radno tijelo sukladno 75. članku Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Sudionici rasprave suglasni su da je i pored svih poduzetih mjera na provedbi programa nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga i akcijskog plana suzbijanja zloupotreba opojnih droga za 2005. godinu i dalje vidljiv porast broja ovisnika. Veći dio rasprave članovi Odbora su posvetili položaju i ulozi terapijskih zajednica. Iz izvješća je vidljivo da se smanjuje broj liječenih u terapijskim zajednicama. Članovi Odbora ponovo ističu potrebu što hitnijeg utvrđivanja pravnog statusa terapijskih zajednica koji nedvojbeno imaju značajnu ulogu u procesu odvikavanja i resocijalizacije. Uslijed toga što položaj terapijskih zajednica i dalje nije pravno definiran veliki broj ovih zajednica posluje kao udruga civilnog društva. Izostaje slijedom toga saznanje o tome što konkretno zajednice rade? Kolika je njihova uspješnost u odvikavanju? Kakvi su njihovi programi i tko ih sve provodi? Uz reguliranje pravnog položaja potrebno je i obvezno ustrojiti registar terapijskih zajednica upozorili su članovi Odbora. U daljnjoj raspravi članovi Odbora skrenuli su pozornost na potrebu poduzimanja preventivno preventivno represivnih mjera radi suzbijanja sve veće ponude opojnih droga kao i sprečavanje, uspostavljanje otvorenih narko scena odnosno smanjivanju dostupnosti opojnih droga. Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova uz 1 glas suzdržan odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak: Prihvaća se izvješće u provedbi nacionalne strategije zloupotrebe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2005. godini. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Čitajući ovo izvješće primijetila sam da je vođenje registra ovisnika odnosno podataka o epidemiološkom stanju bolesti ovisnosti nepouzdano. Da se čak ne bi reklo netočno. Naime u registar osoba liječenih zbog zlouporabe droga zakonom je propisan i način na koji se ti podaci prikupljaju. Iz analize podataka u ovom izvješću vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe droga proizlazi da je ovo prikupljanje podataka obavljeno nestručno odnosno puno nemara. na strani 7, tablica 1 ukupan broj liječenih zbog zlouporabe droga 2005. godine u Republici Hrvatskoj bilo je 6 tisuća 668 osoba. Na stranici 18, tablica 11 prema načinu upućivanja na liječenje u 2005. godini ukupan broj je bio 6 tisuća Iz ovoga proizlazi da naše stručne službe za 605 osoba koje su prethodno navele kao ukupan broj ovisnika, bolesnika u 2005. godini nemaju podatke kako su upućene na liječenje. Isto vrijedi i za ostale tablice. Pa tako nemamo cjelovitih podataka o liječenju osoba prema spolu i zaposlenju. Nedostaju podaci za 178 osoba, strana 20, tablica 15. Nemamo podatke o stanovanju za 278 osoba, strana 20, tablica 14. Nemamo podatke o stupnju obrazovanja za 177 osoba, stranica 21, tablica 16. Isti problem oko vjerodostojnosti podataka se nastavlja kod načina upućivanja na liječenje u 2005. godini. Za 455 osoba ne znamo kako su upućeni na liječenje. I da li je sada podatak na početku izvješća o ukupnom broju liječenih ovisnika 6 tisuća 668 stvaran? Jer sve ovo je važno zbog same statistike koju mi izgleda toliko volimo. Tablica 13, strana 19 nam pokazuje kako su uzimanje opijata i to u 50,1% slučajeva otkrili članovi obitelji, a neopijata 59,9% otkrili policijski službenici. Ovime se pokazuje koliko je važna edukacija i suradnja roditelja jer kada se zna da članovi obitelji tek nakon dvije do tri godine ovisničkog staža svoje djece ili bilo kojeg člana svoje obitelji doznaju da su ovisnici tim više je ovaj podatak za sve nas poražavajući. Također na stranici 7, tablica 1 broj osoba liječenih zbog zlouporabe droga, od toga opijata ukupno je liječeno u 2005. godini 4 tisuće 867 osoba. A u tablici 10 na stranici 18. prema načinu liječenja u 2005. godini ukupno je liječeno 3 tisuće 479. Govorimo o opijatskim ovisnicima kao najtežem obliku ovisnosti. Iz toga proizlazi da za 1388 ovisnika o opijatima, heroinu nemamo podatke na koji način su se liječili? Jer nisu svrstani niti u jednu od 10 vrsta tretmana koje pružaju službe ovisnosti. Ovo je također važno zbog opće statistika kao i za praćenje trošenja novca za iste koji su prikazani negdje u drugim statistikama. Ako nemamo podataka o načinu liječenja onda je pitanje jesu li se tih 1388 ovisnika uopće liječili? Jer stručne službe koje su ih liječile dozvolile su da u njihovim zdravstvenim kartonima nemaju podatak na koji ih način liječe? Ili su to oni povlašteni koji se liječe «incognito»? Djeca ili članovi uglednih hrvatskih obitelji ali na trošak svih ostalih poreznih obveznika? Rad stručnih službi za ovisnost pri zavodima za zdravstvo financiraju porezni obveznici odnosno izdvajaju se sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave, sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sredstva Hrvatske lutrije. Ured za droge koji je osnovan kao isključivo koordinaciono tijelo i čija je glavna zadaća podnošenje izvješća o liječenim osobama u sustavu zdravstva, dostavi Vladi izvješće iz kojeg je razvidno da za 20% osoba u sustavu zdravstva nema podataka na koji način su se liječili, a i ako su to porezni obveznici uredno platili. S obzirom na veličinu problema ovisnosti i raširenosti zlouporabe droga među mladima neprihvatljivo je podnijeti izvješće o liječenju ovisnika od strane vladinog Ureda za droge koje je svedeno na puko objedinjavanje administrativnih podataka koji kako vidite nisu ni točni. Dalje idemo. Među liječenim ovisnicima sada sudske probleme ima svaki četvrti ovisnik. U tablici 19. na strani 22., 4 tisuće 867 opijatskih ovisnika koje liječe službe za ovisnost zbog zlouporabe droga sa sudskim problemima su tisuću 264 osobe. U tablici 21. na stranici 23. gdje su opisani ti sudski problemi, opijatskih ovisnika imamo brojku od tisuću 208. Što znači da 56 opijatskih ovisnika ima sudske probleme, ali oni nisu svrstani ni u jednu kategoriju. Možda ni one ne postoje ili su to opet zaštićene osobe, a to je negdje oko Kod neopijata u tablici 19. na stranici 22. podjela prema dobnoj granici. Imamo podataka da 676 osoba koje su liječeni imaju sudskih problema. U tablici 21. na istoj stranici gdje su opisane kategorije sudskih problema imamo upisanih 778 neopijatskih ovisnika. Postavlja se pitanje za 102 osobe liječene kao neopijatske, a imaju sadašnje sudske probleme ne znamo koje su dobi. A istovremeno u izvješću piše da mladi u dobi od 15 do 25 godina su zastupljeni sa 85,5%. Na temelju čega se to tvrdi kada za 102 osobe nemamo podataka koje su dobi? Koliko je osoba upućeno u terapijske zajednice sa mjerom za obvezno liječenje? Te podatke bi barem mogli imati od dvije zajednice koje financira država novcem poreznih obveznika. U javnosti se kaže da se u terapijskim zajednicama kaže da se liječi od droge, a u izvješću kaže da se u terapijskim zajednicama odvikava od droge. Ova dva termina su važna. Jer ne znamo koliko je psihijatara i drugog stručnog kadra zaposleno u terapijskim zajednicama koje financira državna zajednica. A to su državne zajednice "Susret" i "Moji dani u Đermancu". Jer jedinu mjeru obveznog liječenja prema dijagnozi provodi psihijatar. Ovom izvješću nedostaje izvješće o stručnom kadru, kao i financijsko poslovanje u ove dvije terapijske zajednice koje su financirane od države. Također bi trebalo u izvješće staviti i evidenciju stručnog kadra koji radi u sustavu zdravstva sa ovisnicima po pojedinim centrima kao i financijsko poslovanje istih. Ovi podaci pomogli bi da se dobije što veća kontrola trošenja novca za ovisnost. Javna je tajna da pojedini zavodi za javno zdravstvo dobijaju sredstva za svoje centra, ali iste ne prosljeđuju tim centrima već sredstva troše za druge namjene, prema nahođenju samih ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo. Centri se ne mogu stručno ekipirati, niti opušteno funkcionirati, jer njihovi ravnatelji su u stalnoj trci za financiranjem. Imamo slučajeve da ravnatelji osim što su visoko obrazovani i stručno educirani za liječenje ovisnika moraju pisati programe i javljati se na različite javne natječaje, zagovarati i pregovarati sa raznim članovima povjerenstva da im se odobre nekakva sredstva. Gube ogromnu energiju umjesto da se usredotoče na rad i liječenje ovisnika. A istovremeno oduzimaju značajna financijska sredstva nevladinim organizacijama. Prijedlog za rješenje ovog nelogičnog sustava je osnivanje državnog centra ovisnosti, ovdje mislim na sve vrste ovisnosti prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije koje bi trebalo biti financijski neovisan sa jedinstvenim iznos om novca iz državnog proračuna. U tom centru bi se kreirala sva strateška politika vezana uz ovisnost, pitanja prevencije, liječenja i apstitencije, resocijalizacije i socijalne integracije bivših ovisnika, zapošljavanje, programi smanjenja šteta, osmišljenje kontinuirane medijske kampanje i sl. Roditelji i obitelji ovisnika su životno zainteresirani za otvaranje državne ustanove za ovisnike, jer onaj koji nema ovisnika u kući ili obitelji ne zna kakav je to pakao, koliko uzaludnih pokušaja da se pošalje dijete u komunu, kao i ogromni troškovi koji su potrebni tim razorenim obiteljima da bi prošli kolokvije za ulazak u komunu. Sve ovo gore navedeno bilo bi puno bolje, pozitivnije, jednostavnije kada bi se nacionalna strategija suzbijanja zloporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj provodila u 3 stupnja. Prvi stupanj prevencija ovisnosti među djecom i mladima. Drugi stupanj rano otkrivanje konzumenata droge. I tek treći stupanj tretman rehabilitacija resocijalizacija ovisnika. S tim da se najveća težina stavi na prvi stupanj, tj. prevenciju ovisnosti. Kolegice i kolege, u svijetu je zarada od droge negdje oko 600 milijardi dolara. U Hrvatskoj između 110 do 150 milijuna eura. Hrvatska vlada troši sveukupno na borbu protiv droge 57 milijuna 822 tisuće kuna. To je ovo kao David i Golijat kad se tuku. U Hrvatskoj imamo 170 policajaca koji su obučeni i rade u odjelu za drogu. 170 policajaca, oprema gotovo nikakva. Onda stvarno znate kako učinkovitost ti jadni policajci mogu imati. Suradnja između policije, pravosuđa, carine i lokalne samouprave blago rečeno nije na nekom nivou. Nije ni čudo da u ovoj maloj državi imamo 22 tisuće 360 ukupno registriranih ovisnika. Ako je to ne daj Bože puta 3 do 5 sa 800 do tisuću novih ovisnika godišnje onda opet ponavljam kako nam je prevencija ovisnosti na prvome mjestu. Inače, možemo zamisliti kako će Hrvatska izgledati za recimo 20 godina. I na kraju imam samo tri pitanja. Ako u Hrvatskoj imamo 52 udruge 8 terapijskih zajednica, 32 terapijske kuće zanima me kome daje država novac i koji su uvjeti za to. Zanima me isto državna terapijska zajednica koja se gradi u Pulcu kraj Rijeke koja je do sada potrošila 15 milijuna kuna koja još nije dovršena, tko je kriv za to i zašto je toliko novca potrošeno. I zanima me tko nadzire liječnike koji provode farmako terapiju. Jer u 2005. godini je zaplijenjeno 10 tisuća tableta metadona, a također od svih predoziranja u 2005. godini 50% je bilo metadonom.

sredstva koja dobiju za centre za prevenciju ovisnosti troše nenamjenski, odnosno kako ih je volja, a ne tamo za što su namijenjena, za rad centara za prevenciju ovisnosti. To nije točno, jer su sredstva upravo dobivena strogo namjenski prema broju stvarno zaposlenik djelatnika u centrima i svaki mjesec do 5. u mjesecu se podnosi detaljno izvješće o radu svakog centra na adrese svih onih koji plaćaju rad centara. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Cijenjeni predstavnici Vlade, gospođe i gospodo zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o izvješću o provedbi Nacionalne strategije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu. To izvješće ocijenili smo kao jedno vrlo dobro izvješće koje obuhvaća epidemiološko stanje bolesti ovisnosti uz izvješće o aktivnostima i mjerama koja su poduzela tijela državne uprave, jedinice područne i lokalne (regionalne) samouprave, te udruge za suzbijan je zlouporabe opojnih droga. Ono što nas veseli iščitavajući ovo izvješće jest činjenica kako je u 2005. godini uočena bolja koordiniranost i učinkovitost sustava u cjelini, što se očituje u učinkovitijom provedbi mjera, boljoj organizaciji sustava liječenja ovisnika, većem broju zaplijene opojnih droga, većem broju preventivnih i edukativnih aktivnosti. Unatoč tome što droga postaje sve dostupnija, unatoč tome da se pojavljuju različite nove droge na tržištu, te se znatiželja za iskušavanje različitih droga među mladima još uvijek ne smanjuje Nacionalni sustav borbe protiv ovisnosti ipak funkcionira. Potpuno je jasno da je to sigurno i zbog toga jer se politika suzbijanja zloporabe opojnih droga temelji na multidisciplinarnom pristupu te uključuje zajedničko djelovanje različitih sektora sa sa područja socijalne zaštite, pravosuđa, zdravstva, unutarnjih poslova, različitih udruga civilnog društva. I samo na taj način moguće je postići konačni cilj kojem smo svi okrenuti, a to je smanjenje potražnje i ponude droga. Ono što smatramo potrebito istaknuti i stalno ponavljati, jest da suzbijanje i zloporaba droge nije samo briga o ovisnicima već i zaštita zdravih naraštaja hrvatske mladeži od narastajućeg trenda zlouporabe droge. Jer upravo se takav dojam pojavljuje u našoj javnosti, budući da se 90% vremena koristi za diskusije o ovisničkim problemima, a manje od 10% o primarnoj prevenciji zdravog naraštaja mladih ljudi. Ovo nam izvješće daje za pravo nadati se da će i ovaj segment u našem društvu promijeniti se, odnosno početi mijenjati te da će se i taj postotak promijeniti. Čim prije to bolje, jer će u tom slučaju i naše zadovoljstvo u borbi za suzbijanje zlouporabe opojnih droga biti još veće. Dom i škola izvorna su mjesta gdje djeca moraju, a ne gdje bi trebali nego moraju dobiti potrebno znanje o pogubnim posljedicama konzumiranja droga. Odgovornost je tu kako na ravnateljima, pedagozima, psiholozima u borbi protiv ovisnosti, jer je njihova moralna obveza da roditelje imperativno obvežu na to da steknu barem najosnovnije pojmove o opasnostima koje donosi droga u obitelji i cijeloj zajednici. Samo ulaganje u prevenciju u zaštitu naraštaja hrvatske mladeži koji još nisu počeli konzumirati drogu imperativ je i zbog toga je neodložno u temelje nacionalne strategije ugraditi obveze konkretnih programa u svezi primarne prevencije i još daleko snažnije uključiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te nevladin sektor. Obzirom da nam je u materijalima dano saznanje kako pravni status terapijskih zajednica nije u niti jednoj od država Europske unije riješen posebnim zakonom, prijedlog o kojem smo govorili prilikom rasprave o prošlogodišnjem, odnosno sada već predprošlogodišnjem izvješću je da se u Republici Hrvatskoj rad terapijskih zajednica te njihov status uredi kroz postojeće zakonske propise. Jer bez obzira na statističke pokazatelje kako je broj ovisnika koji se odvikavaju i rehabilitiraju u terapijskim zajednicama u kontinuiranom padu u usporedbi s 2003. i 2004. mi u klubu HDZ-a ipak držimo kako su terapijske zajednice ona mjesta u kojima je moguć potpuni uspjeh izlječenja. Jer vidljivo je kako se iskristalizirao i broj tih terapijskih zajednica čiji su programi prepoznatljivi i kvalitetni te koje su kontinuirano tijekom proteklog razdoblja pružale pomoć velikom broju ovisnika i njihovih obitelji. Jednom riječju terapijske zajednice po našem mišljenju u budućnosti trebale bi postati dio socijalno zdravstvenog sustav za tretman i rehabilitaciju ovisnika. Jer i trendovi u posljednjem desetljeću u Europi pokazuju nam kako se znatan broj ovisnika sve više liječi u terapijskim zajednicama. One jednostavno postaju prepoznate i zbog toga je provođenje metadonske terapije kod nas i u svijetu sve više upitno. Doživotna besplatna dodjela metadona i stvaranje teške metadonske ovisnosti velika je zapreka u odvikavanju od droga. To bi po prilici bilo kao da damo besplatno alkohol alkoholičaru. Legalnim propisivanjem takve pogubne droge kao što je metadon je vrlo štetno, a nehumanost metadonske terapije evidentna je po smrtnosti metadonskih štićenika. Alarmantnih 40-tak posto metadona na ulicama i etična upitnost odluke neosporno su dovoljni elementi za preispitivanje metadonske terapije. Borba protiv droge živa je materija protiv koje će se stalno morati stvarati novi planovi, nove smjernice i nikada nećemo biti u potpunosti zadovoljni dok se to zlo ne iskorijeni. Zaključno. Klub zastupnika HDZ-a prihvaća ovo izvješće, ocjenjuje ga vrlo dobrim sa željom da se u idućem razdoblju vide mogućnosti kako i na koji način potaknuti rješavanje onih problema na koje sam nastojao ukazati u svojoj raspravi u ime kluba. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ispravljam krivi navod kolege koji kaže da je naš sustav uspješan jer se temelji na multidisciplinarnom pristupu. To bi trebalo biti točno, međutim nije točno. U izvješću stoji, kaže: Pojedini nositelji provedbe nacionalne strategije i mjera aktivnosti akcijskog plana za suzbijanje zloporabe opojnih droga i dalje nemaju unutar državnog proračuna posebno osigurana sredstva za navedenu namjenu. Zatim imamo u izvršenju proračuna izobrazba i osposobljavanje zdravstvenih djelatnika i suradnika na prevenciji ovisnosti, liječenju, rehabilitaciji ovisnika od planiranih sredstava potrošeno je 2,07%. uspješno suzbijanje zloporabe droga uistinu zahtjeva multidisciplinaran pristup, ali očito je da kod nas to ne funkcionira dragi kolega i to je ta naša tragedija. Hvala. Pa netočan je navod po meni da je metadonska terapija veliko zlo. Možete li zamisliti da recimo stotine, da ne kažem i tisuće ljudi izvan Hrvatske ako hoćete, koji su na metadonskoj terapiji da su prepušteni ulici i sitnom kriminalu, kako bi se oni zapravo ponašali i što bi bilo zapravo sa razinom kriminala. Ja ne kažem da će se ti ljudi izliječiti, ali imate primjera gdje se i skidaju sa metadona. Prema tome tvrditi da jedan pristup u liječenju, dakle metadonska terapija veliko zlo ili najveće zlo mislim da je u najmanju ruku neozbiljno. poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite.

mislim d nije dostatan za jedno vrlo ružno pitanje koje zahtjeva mislim vrlo oštre mjere. Ne oštre mjere kada je riječ o korisnicima koji predstavljaju jedan veliki segment našeg društva posebno kada je riječ o mladima nego oštar pristup kada je riječ o suzbijanju o suzbijanju droge na izvorištu, tj. tamo gdje nikakav naglasak nije stavljen u ovom izvještaju, tamo gdje je riječ o distribuciji, tamo gdje je riječ o organiziranom kriminalu. U ovom izvješću nema apsolutno nikakvog spomena vrlo važne činjenice da u ovoj zemlji postoji organizirani kriminal koji kontrolira dobar dio politike i to moramo uzeti u obzir. Moramo sve učiniti da Hrvatska dobije jedan ozbiljan pristup na razini policijske infiltracije, kanala distribucije droge, infiltracije nadziranja uhićenja i na kraju zatvaranja onih koji su odgovorni za ovu situaciju. Mislim da se to može učiniti. Mislim da se to može učiniti jer imamo vrlo mnogo primjera iz drugih sredina gdje je ovaj problem jednako tako opasan kao i u Hrvatskoj. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska vrlo važna karika u lancu međunarodnog krijumčarenja droge. To je notorna činjenica, ni o tome nema mnogo govora u ovom Izvješću. I kad je riječ o strategiji protiv kriminaliteta nema baš niti jedne rečenice koja bi iznijela minimalnu strategiju infiltriranja organiziranog kriminala. Vidjeli smo ovog ljeta iz korčulanskog slučaja da tu postoji sprega u pojedinim policijskim postajama između onih koji bi trebali rješavati problem i onih koji problem stvaraju. Mislim da su to prave teme koje nedostaju ovom Izvješću i čemu bismo se svi mi morali okrenuti da ovaj vrlo važan problem mnogo uspješnije riješimo. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodo i gospođe iz Vlade. Pa evo nastojat ću ja ne biti previše dug. Moram kazati da sam jako oduševljen napretkom koji stručnjacima koji provode ovu strategiju, zapravo koju možemo danas svjedočiti u Saboru, a zapravo taj napredak se meni jedino ogleda u lijepom materijalu koji smo dobili, koji je fino ukoričen, koji ne znam koliko košta. Obzirom da smo sve to već dobili jednom, sve to imamo na internetu, ja ne znam koliko se za jedan ovakav primjer recimo moglo šprica Ja bi rađe bio kupio 10-ak ili 20 šprica i dijelio ih besplatno ovisnicima nego recimo potrošio 10-ak, 20 kuna ili možda griješim, koliko to sve skupa košta. Međutim, mene zabrinjava jedna činjenica. Ova zemlja već nekih 10-ak godina sustavno prati i pokušava se boriti protiv ovisnosti, odnosno zlouporabe opojnih droga, kako se to stručno i u ovom političkom žargonu kaže. Međutim, mi imamo posebno zadnjih godina jednu tendenciju da su nam izvješća sve ljepša, da su nam brojke, dakle, sve više i više, da tako kažem održavaju stvarnost, ali isto tako te su brojke sve poražavajuće. Možda bi bilo vrijeme da se svi skupa zamislimo da li bi možda isto tako trebalo razmotriti drugačiji pristup cijeloj ovoj problematici. Da li Nacionalna strategija koju imamo odgovara i potrebama i zahtjevu vremena i okolnostima u kojima se danas u Hrvatskoj živi i u kojima se onda javlja narkomanija. Možda bi trebalo problematizirati pojedina područja. Možda bi trebalo posebno razgovarati recimo o terapeutskim zajednicama. Ja znam da su te terapeutske zajednice jako korisne i da daju rezultata, ali mi kao država ili kao predstavnici države, odnosno naroda i države, ne možemo pristati na jednu činjenicu, a to je da ako malo bolje proanalizirate situaciju da država zapravo svoju nesposobnost, odnosno terapeutske zajednice službe za alibi da se nešto radi. Terapeutske zajednice moraju biti jedna posebna priča odvojena od onoga što država radi. Možda bi trebalo i tu zapravo zauzeti jedan malo drugačiji stav. Neke kolege koje su prije mene pričale i govorile o ovoj problematici spomenile su i to, odnosno dali su naglasak na prevenciju. I ja se s njima u potpunosti slažem. Međutim, očito da oni stručnjaci koji vode cijelu ovu priču, bar po meni, nedovoljno polažu pažnje toj prevenciji i stručno ne elaboriraju i ne rade da se ta prevencija što više afirmira i da je bude što više. Jer kad pogledate u ovom Izvješću, recimo, što radi Ministarstvo obrazovanja vidjet ćete da zapravo to nije ništa. Ja ne razumijem zašto nam treba ovoliko mnogo, 10 godina da se suočavamo s ovim problemom, a da još uvijek nismo u školama kao obvezu nametnuli, ne znam, ako treba i tjedno da se mladi educiraju o tome što je droga, kakvo zlo droga nosi, kako se zapravo protiv droge bori. Ništa ne radimo da osposobljavamo roditelje da znaju prepoznati da li im je dijete ovisnik i da li im je dijete došlo u kontakt s nekom drogom. vjerojatno svi oni koji nešto čitaju i prate ovu problematiku znaju jedan tragični podatak, a to je da roditelji najzadnji saznaju da im je dijete došlo u doticaj sa drogom. bi trebalo razmisliti da ove brojke koje su iz godine u godinu sve gore i gore zahtijevaju drugačiji pristup jer očito strategija koju imamo postavljeno na onim osnovama na kojim imamo ne daje dobre rezultate. Ja sam očekivao kao i neke druge kolege koje su tu isto to iznijeli, problematiku zapravo koja je po meni ključ problema. A to je da vam prema nekim statistikama koje su po meni pogubnije, između 40 50% mladih danas u Hrvatskoj dolazi u doticaj sa jednom od droga. Uglavnom su to u startu lake droge, a onda ih jedan manji i neznatni broj se se susretne i s teškim drogama. Dakle, ona teza koja se često i ovdje u našim ranijim rasprava na ovom Saboru često znala pojavljivati, a to je da svi oni, ne znam, koji dođu u doticaj sa nekakvim "jointom" ili hašišem zapravo postaju teški ovisnici. To bi značilo, pročitao, vidio sam vijest da je 30-ak ili ne znam koliko parlamentaraca u Italiji tajno testirano i da su da su pozitivni na test marihuane. To bi značilo da u samom parlamentu talijanskom imate njih 30-ak potencijalnih ovisnika o teškim drogama. Kad bi teza koja se stalno kroz Nacionalnu strategiju, kroz rasprave gura bila točna. Pazite, ako je točno, a jeste točno da negdje do 50% mladih u Hrvatskoj dođe u doticaj sa lakim drogama, to znači da imate 50% mladih u Hrvatskoj koji su potencijalni zatvorenici do 3 godine zatvora. Ja ne mogu shvatiti da nitko iz odbora koji se bave s ovom problematikom kad smo raspravljali o članku 173. Kaznenog zakona stavak 2. nije rekao ni riječi. Da se nisu zapravo respektirala cjelokupna europska iskustva. Zašto mi imamo malo policajaca? Ma nije malo dvjesto policajaca. U Hrvatskoj ima 20 tisuća policajaca, ali 200 ih je specijalizirano da se bave teškim oblicima kriminala, organiziranog kriminala i krijumčarenja droga. Međutim, njih je malo, jer se oni bave sa onim koji konzumiraju drogu, bave se s ovisnicima, bave se s bolesnicima i onda nemaju vremena da se bave sa najtežim oblicima organiziranog kriminala. policijske i državne statistike oko borbe protiv zlouporabe droge odnosi vam se na posjednike, odnosi vam se na tu djecu. Nitko ne razmišlja zapravo da se s tom djecom treba razgovarati, da ih se treba učiti, da ih treba educirati, dakle radit sve ono da ih se odbije od toga da uopće probaju drogu. Ne, mi njih odmah u startu tretiramo kao kriminalce. Oni zapravo nisu kriminalci. Kriminalci su oni koji toj djeci omogućavaju i nude droge. Moralo bi se razmisliti da jednostavno ovakav oblik represivne metode ne daje nikakvih rezultata, zapravo ima kontraefekt, pravosuđe bavi konzumentima, dakle ovisnicima, bolesnicima, dotle krupne ribe vode priču, dilaju drogu i policija ni pravosuđe se nemaju vremena onda baviti s njima. Tako da moram kazati ja sam jako bio iznenađen, jer koliko pratim, a mislim da dobro pratim ono što kaže stručna javnost na ovom polju, osim nekolicine pravnika koji su bili autori ovog zakona nitko nije rekao da je ovo dobra mjera. Govorim o stručnoj javnosti, ne govorim ni o političkoj ni o široj javnosti. Zapravo jednostavno mi još u Hrvatskoj nismo postavili probleme borbe protiv ovisnosti, problem koja ovisnost nosi na pravu mjeru, odnosno nismo ih postavili u pravu kućicu. A obzirom da to nismo napravili, onda ne možemo napraviti ni to da zapravo da se borimo, da se adekvatno borimo protiv ovisnosti. Zapravo cijela ova priča, Izvješće o provedbi nacionalne strategije o suzbijanju zlouporaba droga svodi se na evidenciju koliko se ljudi liječi, koliko je ljudi hospitalizirano, na kakav način i zapravo to su statistički podaci, koji ako hoćete ne moraju bit ni točni i oni u suštini ništa ne moraju govoriti. Međutim, određene inicijative koje bi po meni nakon svakog ovog Izvješća trebale ići u smislu minimalno dopune Nacionalne strategije nema ih nigdje. Tu su spominjane i određene terapije. Međutim, stručna javnost je i tu podijeljena. Ja sam pristaša da u ovoj priči nikad ne valja ići ili-ili, nego zapravo da treba koristiti sve metode kako bi ti rezultati bili što bolji. Naglašavam na kraju još jednu stvar. Mislim da je prevencija bit stvari i da se jedino prevencijom stvari mogu koliko-toliko dovesti, ajde da tako kažem, u nekakve prihvatljive okvire. ja ne znam da li se u Hrvatskoj danas u bolnicama liječi više od 50-ak ili stotinjak, evo recimo da je stotinjak ovisnika. Što to zapravo govori? Pa govori zapravo da ovdje imate ne znam podatak da ih ima nekoliko tisuća, a da ih se svega stotinjak liječi. E sad, meni se postavlja pitanje, u kojoj mjeri ljudi koji vode Nacionalnu strategiju u smislu realizacije,sva ministarstva koja su zadužena za ovu priču imaju namjeru razmisliti o tome da se zauzme drugačiji pristup. Da li ste razmišljali o tome da se obavezno u školama uvede redovito dakle nekakav oblik edukacije nastave vezan za zlouporabu droga, da se toj djeci pokaže droga, da se zna, da znaju kako to izgleda, da im se kaže ne znam da ne smjedu uzimati piće, da ne smjedu dakle dolaziti u kontakt dakle s tim, s nekakvim stvarima koje mogu biti potencijalno opasne i koje ih mogu dovesti

jednako ćemo tretirati onoga tko ima i nekakav joint, kao i onoga tko ima negdje pola kila heroina ili kokaina. To je zapravo to je zapravo po meni bježanje od stvarnosti i zatvaranje očiju od pravih problema. Mi time možemo pumpati statistiku, mi time možemo evo imati jedan lijep papir i biti zadovoljni kako smo to lijepo napravili, kako to lijepo izgleda, ali nažalost situacija je tragična i ono što je posebno važno, a to je da je ona gora iz dana u dan. Hvala lijepa. lijepo. Ispravila bih navod poštovanog kolege koji je kazao ništa ne radimo da osposobljavamo roditelje kako prepoznati i boriti se sa ovim problemom. To nije točno, jer službe za prevenciju ovisnosti organiziraju predavanja po svim školama, pozivaju se roditelji na ta predavanja. Nažalost moramo konstatirati da većina roditelja ne dođe na te sastanke. Mnogi roditelji se ponašaju da to nije njihov problem, bježe od stvarnosti, misle da se to događa nekome drugom. Ali nažalost događa se, može se dogoditi svakom roditelju. I moram još kazati da u mjesecu borbe protiv ovisnosti kada se organiziraju tribine ne dođe na te tribine tri roditelja. To je žalosna i poražavajuća činjenica i zato ispravljam ovaj netočan navod, a isto tako kaže kolega uvijek smo skloni represiji. Ma nije točno ni taj navod jer zaista ovo što se sada radi sa službama, u službama za prevenciju ovisnosti koje su formalizirane, koje su u sustavu i koje rade zaista odgovorno Hvala gospodine predsjedniče. Pa ispravila bih netočni navod kolege Lučina i nadovezala se upravo na ovo što je kolegica Brnadić rekla. Nije istina da u školama nema ništa. Postoji čitava mreža školskih koordinatora sa krovnim koordinatorom županijskim koji ima onda svoje školske koordinatore koji itekako dobro provode Program prevencije ovisnosti kroz čitav niz, nećete vjerovati, oblika radionica s roditeljima i s učenicima, kroz kroz predavanja, dakle nije točno da u školama se ništa ne radi. Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam dva netočna navoda uvaženog kolege Šime Lučina. Naime, govoreći o nacionalnoj strategiji on je pobrkao, važeća nacionalna strategija

ali je loša provedba. Prema tome, to su dvije bitne razlike. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Za Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstojnici Vlade, kolegice i kolege. Ako ovo Izvješće danas dobije zeleno svijetlo tada padamo mi kolegice i kolege, padamo kao dužnosnici, padamo kao ljudi, padamo politički i padamo moralno. Ovo je samo još jedno u nizu tzv. copy paste izvješća koji imaju jedan jedini zadatak opravdati vrlo skromne rezultate naše nacionalne strategije, ništa drugo. Namjerno sam počeo oštrijim riječima, ali ću vam pokušati dočarati u čemu je stvar. Naime, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga vrlo značajnom sastavnicom ukupne demografske, pa onda i razvojne strategije Republike Hrvatske. Kako se provodi ta nacionalna strategija upravo je sada kolega Kovačević govorio o tome i koliko je ona ustvari uspješna to je glavno pitanje na koje moramo danas ovdje odgovoriti. Koliko je ona uspješna? Dozvolite mi da pročitam dvije rečenice iz uvodnog dijela izvješća za vas koji niste možda stigli pročitati to izvješće. Jedna rečenica glasi: u Republici Hrvatskoj tisuću stanovnika, dvije do sedam osoba ovisne su o drogi te se može reći da smo među europskim zemljama sa srednjom raširenošću zlouporabe opojnih droga, ali na žalost sa još uvijek uzlaznim trendom, podvlačim uzlaznim trendom. U usporedbi sa 2004. godinom glasi druga rečenica, u odnosu na 2005. došlo je do povećanja broja ovisnika o opijatima za 7,24%. Čitajući dalje ovo Izvješće, ali i brojne druge izvore koji svima nama stoje na raspolaganju dolazimo do niza poražavajućih zaključaka. U Hrvatskoj već desetak godina stalno raste broj ovisnika. Raste na žalost i broj smrtnih slučajeva, hvala Bogu prošle i pretprošle godine je taj broj približno isti, nije znatno porastao. Zarazne bolesti, posebno hepatitis među ovisnicima jako su prisutne. Smrtnost je sve više posljedica predoziranja opijatima. Svaki peti ovisnik po zanimanju je učenik ili student, dakle izrazito mlada osoba. Gotovo svaki drugi ovisnik spada u skupinu nezaposlenih osoba što je također vrlo značajno. 70% liječenih osoba kao povod za početak uzimanja droge navodi znatiželju, utjecaj vršnjaka, zabavu, dosadu. Na ovo ću se vratiti jer ćemo vidjeti u izvješću dakle koliko su uspješni naši edukativni i preventivni programi kada ti mladi ljudi radije idu stopama i preporukama svojih vršnjaka, a ne profesionalaca i stručnjaka za koje tvrdimo da su uspješni. Nadalje, broj zapljena heroina i kokaina nikada nije bila niža u proteklih nekoliko godina. Pogledajte stranicu 61. Isto je i sa carinskom upravom. Pogledajte nekoliko stranica iza toga, pa istovremeno vidimo po onome što se događa na narkotržištu da je u biti tržište sve bolje opskrbljeno ovim drogama. Nadalje, prijavljeni maloljetnici za kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, tablica na stranici 48. stalno opada broj od 2003. godine. Pogledajte stranicu 44., prijavljeni, optuženi i osuđeni za pojedina kaznena djela u okviru zlouporabe opojnih droga. Manje prijavljenih, manje optuženih i manje osuđenih, a broj ovisnika raste strmoglavo. Nadalje, smanjuje se broj liječenih u terapijskim zajednicama, a znamo koja je njihova uloga u ovom slučaju, a u izvješću kolegice i kolege stoji da možemo biti zadovoljni jer je bolja koordiniranost i učinkovitost sustava u cjelini, a ja vas pitam šta bi se tek dogodilo da nismo tako silno učinkoviti kada imamo ovakve rezultate? Dakle, narkotržište ima strmi uzlazni trend i raste po stopi koja je viša od bilo koje gospodarske grane u Hrvatskoj danas. To je bez sumnje, a mi smo učinkoviti, mi se hvalimo rezultatima. Ovo izvješće dobilo je pohvale i priznanja od strane naših odbora, a vjerojatno će od većeg dijela ovog Sabora, što je sramno kolegice i kolege, to je sramno. Dakle, tko pobjeđuje u ovoj borbi? Oni koji prodaju i preprodaju droge ili oni koji se bore protiv njih? Pobjeđuju kolegice oni prvi, voze sve luksuzne automobile, sve veće vile, sve veća bogatstva, a jasno mi govorimo upravo suprotno. Dakle, pobjeđuju oni koji ubijaju našu djecu, pobjeđuju oni koji uništavaju naše obitelji, uništavaju naše društvo i mi tvrdimo da je ovo izvješće u redu, da je bolja koordiniranost i učinkovitost cijeloga sustava što je vrlo netočno, vrlo netočno. Pročitao sam izvješća naših odbora, zapanjio sam se kada sam vidio da je Odbor za obitelj, mladež i šport podržao i pohvalio izvješće uz jednu jedinu preporuku što prije donijeti protokol testiranja na drogu kod učenika i studenata, to je jedina preporuka. Je li to zaista dovoljno? Sve ostalo smo učinili? Nadalje možda iz tog izvješća bi bilo zanimljivo pročitati još jednu rečenicu koju uspijem naći. Da. Odbor izražava nadu da povećanje od 15,6% evidentiranih ovisnika je povećanje od 7,24 % više ovisnika u tretmanu, nije pokazatelj uzlaznog trenda već je taj broj veći zbog efikasnijeg sustava praćenja i evidencije ovisnika. Mene je bilo sram kad sam to pročitao, pogotovo kad sam usporedio brojke pa sam vidio da su pobrkali čak i brojke. Pobrkali one koji su ušli u tretman i koji je njihov rast. Pogledajte, nije to 7,24%. Spominje se u materijalima sasvim druga brojka, ova se brojka odnosi na porast broja ovisnika o opijatima, dakle, površni rad, aljkav, nemaran rad i mi dižemo ruku i dajemo zeleno svjetlo takvim izvješćima i takvoj analizi. Naime već samo ovi podaci koje smo do sad kolege prije mene i ja ovdje iznijeli dovoljni su da se uključe vjerujte svi alarmni uređaji u ovoj državi, da se konačno nešto značajno promijeni. Međutim, nažalost vidimo da se to nije dogodilo ni nakon izvješća prošle godine i nakon naših upozorenja ni pretprošle godine i dalje je vrlo slaba koordinacija između pojedinih razina vlasti. Samo izvješće koje imamo pred sobom ne daje nam objektivnu ocjenu efikasnosti pojedinih programa. To je ključno. ja bih volio znati koje su prednosti pojedinih programa, a koji su nedostaci drugih programa. Zar ne bi bilo logično da mi danas raspravljamo o tome da prestanemo hraniti sustav tamo gdje je on neučinkovit a da sav novac pretočimo u one programe i prema onim ljudima i prema onim zajednicama i svim ostalim elementima, odnosno sudionicima koji su efikasni. Mi iz ovoga ne čitamo koja je škola bolja od druge, koji je edukator bolji od drugog, koji je centar bolji od drugoga, mi ne znamo ništa komparativno da bi mogli reći, ovdje zatvorimo slavinu a ovdje otvorimo i počnimo hraniti, financirati sustav tamo gdje je zdrav, gdje daje dobre rezultate. Ovo izvješće ne odgovara, ne daje nam podatke u svezi tim ni čemu. Stopa liječenih ovisnika na 100 tisuća stanovnika jako se razlikuje od županije do županije. I ono što sam još rekao a ovdje ću sad ponoviti, navedeni preventivni programi tako su očito uvjerljivo utjecali na mlade ljude u pojedinim sredinama da su oni radije krenuli putem svojih vršnjaka koji su im predložili da probaju drogu, a edukatori, učitelji, oni koji su bili u njihovim školama nisu ih uspjeli uvjeriti u to veliko zlo. A mi jasno, ne želimo diferencirati to dvoje. Usprkos sve većem broju ovisnika ja ću vam pročitati još jednu rečenicu iz ovog izvješća gdje stoji, dakle očituje se učinkovitija provedba mjera, bolja organizacija sustava liječenja ovisnika, veći broj zapljena opojnih droga, aktivnije uključivanje lokalne uprave, veći broj preventivnih i edukativnih aktivnosti itd. To ne može biti zaključak izvješća kada tabelarno vidimo i grafički i u samom tekstu da to nije tako. To nije tako, ni približno nije tako. Osim toga materijal je rađen na način da se neke stvari nepotrebno dupliraju. Imamo istu stvar prikazanu tabelarno i grafički. Čemu to? Imamo razbijene na jednoj se slici prikazuje godina 2003. – 2004., a na drugoj 2005. Zašto? To se da lako stopiti, prikazati, lakše pratiti itd. Što možemo kolegice i kolege napraviti? Prije svega trebalo bi napraviti jedan pomak i u samom sustavu financiranja. Primijetili ste da mnoga ministarstva ne izdvajaju ni jednu lipu za ovaj specifičan posao, za ovaj zahtjevan posao već to obavljaju u okviru svoje redovne djelatnosti, što čini mi se nije dovoljno. Nije dobro. Zlouporaba opojnih droga u Hrvatskoj vojsci, u zatvorima i na drugim mjestima koji su u nadležnosti državnih vlasti kao i brojne afere koje povezuju pojedinci iz policije i sudstva ukazuju na našu posrednu pa čak i neposrednu odgovornost. Predlažemo da se hitno razmotri mogućnost uvođenja preventivnih programa u redovnu nastavu kao što je to slučaj u Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj. Ne da ih prepuštamo pojedinim udrugama, centrima i pojedincima koje je vrlo teško nadzirati, još teže koordinirati i pratiti njihove rezultate. Pažnju treba usmjeriti velikim djelom na izvan nastavne aktivnosti i sadržaje učenika. Tu smo jako, jako nedostatni. Moramo te mlade ljude skinuti sa ulice, ne pričati samo o tome već to stvarno učiniti. To je velika boljka, veliki nedostatak. Potrebno je hitno i bolje upoznati europski sustav sudova za droge koji ovisnike ne tretiraju na tradicionalan način, pogotovo kod izricanja kazne, oni imaju multidisciplinarni pristup kod liječenja i rehabilitacije ovisnika i sve dakako pod nadzorom samoga suda. Potrebna je znatno bolja koordinacija državnih, regionalnih i lokalnih programa iako je ovo izvješće puno hvalospjeva na tu temu, mi nismo uvjereni u to. Kao liječnik ja bih rekao kolegice i kolege, pokušajte naći jednoga liječnika koji je bilo kojim lijekom izliječio jednog, jedinog ovisnika. Nema ga. Tako se ne liječe ovi ljudi. To je multidisciplinarni, volje ozbiljan posao i moramo se dati na posao, baciti na posao, svim snagama bacit na posao. Mi u klubu HNS-a nećemo podržati ovo izvješće, ono je necjelovito, puno nevažnih pojedinosti, ono nam ne daje stvarnu ocjenu učinkovitosti pojedinih programa, ono ne ukazuje na potrebu mijenjanja tih programa i pojedinaca koji u njemu sudjeluju i da se ponavljam financije usmjere prema onima koji su učinkoviti i kvalitetni. Njih treba podržati, ostalima se treba otvoreno zahvaliti i to što prije. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević. Izvolite! **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega je izrekao jednu rečenicu. Nije točno da je sramotno što će ovo izvješće dobiti priznanje većine u Hrvatskom saboru i što je dobilo priznanje pojedinih Iz ovoga izvješća je vidljivo da se radi a sigurno da vi ni i tko od nas pa ni u ime predlagatelja nisu zadovoljni što se rezultati nisu veći nego što jesu. Prema tome, na tom putu, to je put mukotrpan i svi mi moramo biti uključeni da ovo izvješće bude jednoga dana pisalo veće rezultate nego što je to danas. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici! Pa za razliku od prethodnih godina kada smo provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za prethodnu godinu razmatrali koncem godine pozitivno je da o učinkovitostima i rezultatima ulaganja 50 milijuna proračunskih sredstava u 2005. godini razmatramo ove godine nešto ranije. Rezultati ulaganja proračunskih sredstava moraju zanimati Hrvatski sabor i to sasvim sigurno ne uzgred i ne površno, ne samo zbog uloženih sredstava nego i zbog problema ovisnosti koji postoji, koji razara osobu, obitelj a u konačnici i društvo u cjelini. Ovo nije jedno od izvješća. Ovo je izvješće koje nam treba pokazati kako nam funkcionira sustav u borbi protiv zlouporabe opojnih droga ali isto tako da li nam nacionalna strategija i akcijski plan daju priželjkivane rezultate. Izgradnja sustava započeta je 2001. godine donošenjem Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. U izvješću za prošlu godinu isčitavamo da je izgradnja sustava završena. Sada bi taj sustav morao biti spreman i sposoban odraditi svoj dio posla u suzbijanju zlouporabe. U izvješću se kaže, citiram, "Tijekom 2005. godine uočena je bolja koordiniranost i učinkovitost sustava u cjelini što se očituje u učinkovitijoj provedbi mjera, boljoj organizaciji sustava liječenja ovisnika, većem broju zaplijena opojnih droga, aktivnijim uključivanjem lokalne uprave u provedbu suzbijanja zlouporabe opojnih droga na njihovom području, većem broju preventivnih i edukativnih aktivnosti koje se u sklopu školskog sustava provode u u cijeloj Hrvatskoj.". Kada bismo se zadržali, kolege i kolegice, na ovoj rečenici imali bismo pravo na optimizam i mogli bismo reći hvala Bogu zaustavljamo karcinom modernog društva jer se vrlo često ovisnost tako naziva. Međutim, daljnje isčitavanje demantira osnovanost takvog optimizma. Nakon informacije da sustav funkcionira, da se nacionalna strategija provodi, da se provode mjere iz akcijskog plana dolazi činjenica da broj ovisnika raste, da se povećava ponuda droge na tržištu, da neki nositelji aktivnosti iz akcijskog plana u proračunu nemaju osigurana sredstva, da još uvijek nemamo potpunih evidencija, da se broj terapijskih zajednica i terapijskih kuća smanjuje, da se smanjuje broj liječenih i terapijskim zajednicama i to u odnosu na 2003. za 27,2% ali zato raste broj upućenih u terapijske zajednice u inozemstvu za 51,8% u odnosu na 2004. godinu. Za 13% se smanjio broj osoba kojima su udruge pružile pomoć, a ako sustav funkcionira, ako je politika stvorila uvjete za provedbu nacionalne strategije i akcijskog plana kojeg je predložila struka, barem je nama tako rečeno a unatoč svega toga bujanje problema se niti ne zaustavlja a kamoli smanjuje tada se naravno mora postaviti pitanje tko ovdje griješi, politika ili struka. Nešto nije u redu. Politika će nam reći da je svoj dio posla potpuno i odgovorno odradila. Isto će nam tako odgovoriti struka, a problem ostaje. Za porast ovisnosti u Hrvatskoj stručnjaci smatraju najznačajnijim utjecaj socioloških čimbenika od kojih je na prvom mjestu teško gospodarsko stanje, zatim porast kriminaliteta i dostupnost droge. Bez poboljšanja socijalnog statusa pojedinca nema jačanja zaštite od zlouporabe droga. To je zadatak politike i to politike vladajućih. Ma koliko se Vlada Republike Hrvatske trudila makro-ekonomskim pokazateljima uvjeriti građane kako žive bolje u tome neće uspjeti jer građani znaju da žive teško i to najveći dio na granici izdržljivosti. Nepravedna socijalna raslojenost i sve veća korumpiranost dovodi do beznađa, posebice mladog dijela populacije, dakle najrizičnije grupe. Osjećaj besperspektivnosti sasvim sigurno je jedan od najznačajnijih razloga što mladi utočište i zaborav pokušavaju naći u svijetu droge. Prema podacima o liječenim ovisnicima 40,2% ih je nezaposleno ili preciznije rečeno od 6 tisuća 480 čak 2 tisuće 605 ih je nezaposleno. Čak 65,4% liječenih ovisnika ima završenu srednju školu. Dakle, završeni srednjoškolac suočava se s problemom upisa na fakultet i sa spoznajom da nije bitno znanje nego mogućnost upisa ovisi o nekim drugim čimbenicima a uobičajeno se govori o korupciji. Završeni srednjoškolac suočava se s nemogućnošću zaposlenja, posebice ne na neodređeno vrijeme. Uvjerenja je da ni tu nije bitna stručnost i znanje nego postojanje neke veze, poznanstva a vrlo često ponovno korupcija. Što tome završenom srednjoškolcu preostaje? Naravno, ulica, kafić, noćni barovi i droga, k tome dostupna na svakom koraku. Što državna vlast nudi tome srednjoškolcu? Ne nudi mu posao, ne nudi mu materijalnu sigurnost. Dakle, pored materijalnog siromaštva nudi mu duhovno siromašni hedonizam kao ideal modernog društva. Posljedica je ovisnost kao put u pakao ne samo pojedinca i njegove obitelji nego i društva kao cjeline. Ovisnik nije samo svoj problem. On postaje problem i društvene zajednice. Nesigurnost i nestabilnost obitelji od velikog je utjecaja na usmjeravanje mladih. U obiteljima vlada nervoza zbog nemogućnosti pružanja materijalne sigurnosti članovima obitelji, nesigurnost radnog mjesta, neizvjesnost i nedostatnost plaće, nepostojanje radnog vremena, nedostatak vremena za građenje zajedništva uvjetovalo je razgradnju obitelji i ona umjesto mjesta sigurnosti postaje mjestom vrlo često prikrivene nesnošljivosti. Državna politika ne stvara uvjete stabilizacije obitelji kao osnovne društvene zajednice. Uz takvu nemoć i nesposobnost državne vlasti povećava se potražnja za drogama, a zajedno s povećanjem potražnje povećava se dakako i ponuda. Unatoč zapljenama droge je na tržištu sve više. Ona je jednostavno dostupna svugdje. Mjesta dostupnosti nisu nikakva tajna nikome osim policiji. Policija ima obrazloženje i kaže da sudbena vlast oslobađa dilere koji policajcima postaju prijetnja. Čini se da se krećemo u začaranom krugu. Prošle godine smanjen je broj otkrivenih počinitelja kaznenih djela, smanjen je broj kažnjenih počinitelja. A izrečene kazne preblage su za težinu počinjenog djela. Podatak da je za kazneno djelo davanja opojne droge djetetu ili maloljetnoj osobi, kolege djetetu ili maloljetnoj osobi, optuženo 38, a osuđena je 21 osoba zbog davanja droge djetetu, maloljetniku i duševno bolesnoj osobi. Ima li težeg djela od davanja droge djetetu ili duševno bolesnoj osobi? Naravno da nema. To je slika našeg represivnog aparata. Neangažiranost politike na stvaranju uvjeta prevencije, loša i neučinkovita represija na kraju ostaje liječenje ovisnika. U sustavu bolničkog liječenja nema dovoljno ni prostora niti osposobljenog medicinskog osoblja. Odavno struka ukazuje na značajnu ulogu terapijskih zajednica u provođenju odvikavanja, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika. to nije stav i mišljenje samo hrvatskih stručnjaka. Struka je ukazivala na potrebu pravnog uređenja terapijskih zajednica. Slušajući struku i Hrvatski sabor i Odbor za rad, zdravstvo i socijalnu politiku donio je zaključke kojima se Vlada obvezuje na predlaganje pravnog okvira za rad terapijskih zajednica. Izvješće kaže da je stručno vijeće napravilo prijedlog zakona ali je on zadržan u Ministarstvu zdravstva s obrazloženjem da se naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom zemalja Europske unije, a one nemaju posebni zakon o terapijskim zajednicama ali imaju pravno uređene u nekim drugim zakonima. I sada se naša Vlada odluči na najlošije rješenje a to je pravna neuređenost. U Hrvatskoj broj terapijskih zajednica opada ali se zato povećava broj ovisnika upućenih u terapijske zajednice u inozemstvu. U postojećim terapijskim zajednicama ne znamo što se događa jer one nemaju obveze dostavljati podatke potrebne za analitiku, učinkovitost takovog načina odvikavanja.Kao što bolničko liječenje ne može zamijeniti terapijske zajednice niti one mogu zamijeniti bolničko liječenje. To su dva načina pomoći ovisnicima koji se međusobno trebaju nadopunjavati, a ne isključivati. Iako su terapijske zajednice najvećim dijelom u sastavu vjerskih zajednica ili humanitarnih organizacija one ipak direktno ili indirektno koriste proračunska sredstva. Stoga ih je potrebno pravno urediti, propisati uvjete koje moraju ispunjavati i pravila kojih se u svome radu moraju pridržavati. Kome odgovara pravna neuređenost? Ni državi ni ovisnicima sasvim sigurno ne odgovara. Uz ogromne napore i nadljudsku tvrdoglavost uspjelo se izboriti donošenje algoritama primjene supstitucijske terapije Metadonom u Republici Hrvatskoj. Unatoč uočenim svim problemima u primjeni Metadona pune dvije godine se čekalo sa donošenjem. Ni danas nije jasno što se to s Metadonom događa? Činjenica je da se povećava njegova dostupnost na narko tržištu. Očekujemo da ćemo u izvješću za 2006. godinu pronaći moguće razloge te pojave. I na kraju čini se da politika nema sluha za struku iako to u ovom izvješću nije rečeno i to je bitna razlika između izvješća 2005. i izvješća 2004. godine. A dok je tako nećemo znati da li se učinkovito troše sredstva poreznih obveznika. Ne znamo niti što se događa u udrugama koje su korisnici tih sredstava. Sve to ukazuje na potrebu drugačijeg ustroja sustava suzbijanja zlouporabe opojnih droga ne samo radi uspostave centra kreiranja jedinstvene politike borbe protiv zlouporabe nego i mogućnosti kontrole, opravdanosti i učinkovitosti angažiranih proračunskih sredstava. I na kraju mi u Klubu zastupnika Hrvatske seljačke stranke ovo izvješće ne promatramo samo kao informaciju o učinjenom nego ga promatramo kao pokazatelj iz kojeg se mogu i moraju izvlačiti zaključci za usavršavanje sustava i načina njegovog postupanja koji bi u konačnici donio priželjkivane rezultate. No do tih rezultata ne možemo doći bez poboljšanja socijalnog statusa pojedinca i obitelji, bez uklanjanja osnovnih razloga pribjegavanja drogama a to je beznađe. Bezperspektivnost kod siromašnog dijela građana odnosno želja za uživanjem kod materijalno dobro stojećeg dijela građana. Dakle izvješće za 2005. godinu po kvaliteti je puno lošije od izvješća za 2004. godinu međutim samo izvješće kao takovo dobro smo razmišljali da li ga podržati ili ga ne podržati? Podržati znači konstatirati postojeće stanje. Ne podržati ga bilo bi nekorektno jer ipak nešto, na nešto ukazuje. I u konačnici isto kao i zadnji puta. Izvješće možemo podržati ali ne možemo podržati politiku koja stvara uvjete za provedbu sustava zlouporabe opojnih droga. U toj politici mora se nešto učiniti i mora nam se u konačnici dat tko griješi zbog loše učinkovitosti provedbe i funkcioniranja sustava? Politika ili struka? Hvala lijepa. U 10 i 41 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Mirjana Brnadić. Izvolite. **Brnadić, Kolegica je kazala da je nezaposlenost i siromaštvo jedan od bitnih razloga ulaska u pakao droge. Pa ja smatram da to nije točno jer nezaposlenih i siromašnih je bilo i prije 20 i prije 50 godina. A činjenica je da se danas mnoga, mnogi drogiraju, bogata mladež, djeca bogatih roditelja se drogiraju. Ja smatram da treba smanjiti učinkovito represivnim mjerama ponudi droge, a inter, multidisciplinarno smanjiti potražnju droge. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa po prilici sličan ispravak. Kolegica govori zapravo da je besperspektivnost glavni put u drogu. A treba kolegicu podsjetiti da zapravo prvi oni koji se drogiraju su u srednjim školama, da su vrlo, vrlo perspektivni, da se drogiraju brojni estradni umjetnici također vrlo, vrlo perspektivni. I bilo bi dobro možda da kolege, da je kolegicin govor vjerojatno bio dobar da nije zapravo bio običan, predizborni politički pamflet. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. to je da će im dijete doći pod utjecaj droge. Evo jutros sam baš gledao gospodina Sakomana na televiziji, negdje u 7 i 15 i kaže da od generacije '73. ili '74. nemojte me hvatati za riječ 4% mladih ljudi je na heroinu. Što će reći 40 ljudi na njih To znači ta ratna generacija, neću reći izgubljena, ali 4% na heroinu. Nema dvojbe, kada je droga posrijedi, a to je onda valjda organizirani kriminal treba biti maksimalno rigorozan. Ja sam svjestan činjenice, mi ovdje vijećamo, a kriminalci nam se smiju i rade svoj posao. Jasno je da sustav isto tako ne može počivati samo na policiji, na sudovima, na zatvorima. Međutim, prije nego progovorim o tome reći ću da se unutar sustava pojavljuju anomalije koje kompromitiraju namjera institucija da se bore protiv droge. Evo, slučaj Korčula. Ruža je o tome dosta govorila. Bilač sa 80 prekršajnih kaznenih prijava čak i nije toliki problem koliko problem leži u činjenici da je drugi čovjek te policije de facto njega štitio. Često čitamo da inspektori policije sudjeluju isto tako u toj raboti. Ili da u našim vojarnama, kasarnama, svejedno, ima droge kao na ulici. Ali ono što je možda najšokantnije da se npr. naši mladi inspektori na drogu mogu navući na Policijskoj akademiji, Zatvorenici u našim kaznionicama gdje nije jednom zabilježen slučaj predoziranja do droge dolaze kao i na ulici. Što to govori? Da sustav ne funkcionira kako bi htjeli, da je šupalj, da je porazan, da da su prvi ljudi zatvora ili čuvari potkupljeni. Jer da bi postali ovisnikom u zatvoru to znači da dnevno morate dolaziti do droge. Evo, upravo ovih dana u Varaždinu počinje suđenje nekom izvjesnom Johanu Franku Florencu Kolmenarosu kojem se sudi jer je u zatvor unesao isti kokain zbog kojeg je i osuđen. Citat Večernji list od 6.10.2006. To je naprosto jedna zastrašujuća priča. Sa druge strane, gro policajaca posao radi maksimalno korektno, više nego korektno za tih svojih 4 tisuće, inspektori 6 tisuća kuna riskirajući živote, znači rade krajnje profesionalno.

pulski ugostitelj porijeklom sa Kosova već osuđen na 4 godine ponovno na optuženičkoj klupi, itd. Nitko s druge strane ne govori u ovom izvješću o sudbini roditelja, o obitelji te nesretne djece. Ali problem je enorman. Broj registriranih ovisnika 22 tisuće 360, to je 6 tisuća 668 osoba liječenih od ovisnosti je samo vrh sante leda. Svi se slažu da to treba množiti sa 3, 4 možda i 5. Što znače brojke da prema broju liječenih osoba na 100 tisuća stanovnika na prvom je mjestu Županija istarska sa 515 liječenih na 100 tisuća. Da li je Istra prvi problem Hrvatske kada je kada je riječ o narkomaniji ili možda tu sustav prevencije malo bolje organiziran? Kako bilo da bilo, hrvatski prosjek liječenih od 224 osobe na 100 tisuća stanovnika je veliki. Istarski od 515 na 100 tisuća stanovnika. ili zadarski sa 465,4 osobe na 100 tisuća stanovnika još je porazniji. Raduje i to da je broj osuđenih zbog trgovine drogom u Istri veći nego drugdje u zemlji, ali taj problem je pazite u županiji koja ima manje nezaposlenih danas nego '89. ili '90. apsolutno problem broj jedan po svim anketama. Dok je rekoh nezaposlenost negdje na 4. mjestu. I zato pozivam i organe represije u Istri da budu još rigorozniji, a roditelje da ne da ne šute što im se dešava u obitelji. Jasno, lako je to reći ali život je malo drugačiji. Treće, ono za što se zalažem je obavezno testiranje na drogu djece u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima, pri zapošljavanju, pa i ako treba sviju nas kroz cijeli radni vijek. I neka se konačno, da ne bi sad netko povezivao nas i talijanski parlament, i oni testovi na zastupnike, ovo što smo imali prošli ako treba objave, a ne da ovome Parlamentu bilo tko što inpotira, pa kao što smo inače naučeni slušati. S druge strane u Istri, a što i navodite na stranici 12. jedino postoje dva centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje i jedino u toj županiji liječnici opće medicine stimulirani su novčanom potporom za rad sa ovisnicima, pa možda i drugi većim angažmanom spoznati stvarne razmjere problema u njihovoj sredini. Jer ja ne vjerujem naprosto da je problem Primorsko-goranske županije manji u ovom času nego u Istri. Do pred 10 godina, to je istina, Rijeka, iako za hrvatske prilike veliki lučki grad, gotovo je bila pošteđena pošteđena te pošasti. Ali nakon što su pale u luci neke velike pošiljke, zaključno s onih 630 ili 40 kilograma kokaina koji su se vezivali uz generala Andabaka, Rijeka koja je čuvana za miran transport naprosto otvorena je narkodilerima i sada je situacija koliko god bila paradoksalna ali izuzetno kritična. Ono što je gotov nevjerojatno, tko otkriva ovisnike? U 50% slučajeva korisnike opijata po ovim istraživanja otkriva obitelj, u 50% obitelj. Policija tek u 12%, prijatelji 12,4%, sami se javlja na liječenje u 15,6%, škola svega 0,7%, na radnom mjestu svega 0,4%. I zato školu treba aktivnije pratiti. Ja kažem obvezatnim testovima na drogu. Kada s druge strane recimo roditelji saznaju da im dijete koristi opijate, odnosno tu tešku drogu? Unutar jedne godine 13,1%, nakon prve godine 16,6%, nakon dvije do tri godine 34%, nakon 4 godine 24,5%. Znači u pravilu kada je već kasno, znači nakon 3, 4, 5 godina 60% znači roditelja saznaju da imaju problem. Još jedanput, testove na drogu valja uvesti. Zašto? Jer 30 do 40% djece u osnovnoj školi u završnim razredima, u srednjoj školi na neki na neki način dolazi u doticaj s drogom i dob se smanjuje što će reći da je problem ogroman. Taj problem vodi na neki način pod navodnicima "bolesti nacije", razara obitelji, on je ogroman trošak za društvo, za obitelj, za zdravstvo, on generira jasno kriminal, konačno iz godine u godinu je sve više smrtnih slučajeva pa tako u Hrvatskoj

88. godine – 7 smrtnih slučajeva, 99. – 6, 2000. – 3, 2001. – čak 9, 2002. – 3, 2003. – 3, 2004. – 4, 2005. – 5. Znači broj smrtnih slučajeva je pod navodnicima kako mi kažemo liječnici, stabilan, manji nego 90-tih, ali ja još uvijek govorim i objašnjavam tim da je to u prosjeku prilika u Republici Hrvatskoj. Znači imate najveći statistički broj ovisnika, sve manju smrtnost što će reći da se isplati raditi na tom području ili ta smrtnost ne raste. Što znači kad mi kažemo nemamo problem, ne iskazujemo to u brojkama u izvješćima, a imamo sve veću To govori da nam jednostavno službe loše rade. Stvari problem ja mislim da je najbolje izražen kod ovih policijskih iznenadnih autotestiranja pa tako recimo u Zadarskoj županiji pozitivnih 75 mladih je bilo. U Primorsko-goranskoj 77, u Bjelovarskoj 12, u Istarskoj 12. Znači nemojmo se zavaravati da problema nema. Ima i ima načina kako to otkriti. I zato kažem testirajmo učenike, testirajmo studente, za primjer ajde počnimo od zastupnika, od ministara, da mi budemo ti koji ćemo probiti led, a onda natjerajmo da to rade i škole pa i redakcijske novinske i HRT i banke i vojska itd. Evo u "Slobodnoj" sam pročitao da testeri koštaju od 49 do 165 kuna pod imenom neki AbuGnost prodaje se paleta testera za otkrivanje kokaina, ekstazija, heroina i morfina, marihuane i hašiša, anfetamina, kodeina i sl. Njihova cijena je 49 kuna, testerima MultiGnost istodobno se otkriva prisutnost pet vrsta droga, a jedno pakiranje stoji 165 kuna, kupuju ih uglavnom kažu roditelji itd. itd. bez obzira što me je naslov tog teksta naprosto iznenadio "Testirati učenike na droge" i što onda kaže upitnik, kao tome se protivi škola. Međutim još jedanput ću reći, još jedanput. Škole otkrivaju svega nekih 0,7%, a 50% tih problema se otkrivaju u obiteljima, ali zato kažem da preko tog testiranja obiteljima treba pomoći da naprosto spoznaju što nam se svima nama kao roditeljima dešava. Posebno jasno treba pozdraviti ove neprofitne udruge koje se bave tim problemom. One koji šute, one koji su spremni pomoći, policiju za uspjehe koje je polučila 2006. na žalost kada je riječ o heroinu nisu bili tako uspješni 2005. godine što je dovelo i do vidimo vidimo ove godine negdje tamo 6., 7. mjesecu i do obračuna unutar albanskoj podzemlja ili s albanskim podzemljem ovdje u Zagrebu itd. Inače što se tiče otkrivenih količina,

otkrivenog kokaina 2002. bilo je 3,2 kilograma, 2003. to je kada je ona velika pošiljka pala u Istri u Rovinju 350,7 kilograma, 2004. – 17,5 kilograma, 2005. – 8,9 kilograma itd. Znači sve više ovisnika, ali ne i bitno više zaplijenjene droge. Sve veći problem, a sve manje droge se otkriva od strane policije. Sve više preranih smrti, ali droga se i dalje nesmetano Sve više ovisnika, sve dostupnija droga, znači nešto naprosto ne štima. Znači nemojmo kao nojevi zabijati glavu u pijesak i tješiti se da su drugi recimo gori. Ovo je sigurno jedan od najvećih hrvatskih problema. Da li znate koji je novac u igri u tom narko biznisu koji pokreće i druge oblike organiziranog kriminala. Nešto je gospođa Ruža Tomašić o tome govorila, to je cca milijardu do milijardu i pol, možda i dvije milijarde kuna. Znači 0,5 do 1% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske. Taj se novac danas pere uglavnom kroz građevinarstvo, grade se urbane vile, istarske, dalmatinske kuće sa bazenima dok je do pred 5, 6 godina taj novac uglavnom završavao u ugostiteljstvu, odnosno osobnoj potrošnji itd. što će reći da je naš problem danas puno veći jer je kriminal danas zreliji, sofisticiraniji, poduzetniji, inteligentniji, ulazi u jednu višu sferu tržne utakmice kojom se potom amnestira pogotovo oni koji su u vrhu te piramide. Oni koji su jasno sileđije, dileri, njih se zatvara, ali ove se naprosto izuzima. Narko biznismeni su prvi otkrili i istočno tržište, sa njima apsolutno dobro surađuju. Tu im vjerojatno nacionalnost nije smetao, biznis je biznis, novac je novac, na žalost u tom novcu ima previše krvi i upropaštenih sudbina da bi se to toleriralo. o legalizaciji lakih droga u Hrvatskoj, a svi znamo da se preko lakih dolazi do teških droga je naprosto nedopustivo. Takav pristup je štetan, a razumljivo da se jedan joint neće kažnjavati kao jedan gram heroina. Međutim naglasak u zakonu je na onome koji dila tu marihuanu, a ne onaj A treba reći isto tako ne legalizaciji lakih droga i tu moramo biti jedinstveni, a ne licitirati sa jednim ili dva glasa a pogotovo ne tolerirati parade gdje iz obijesti pojedince u kamere pušu ili puše tu marihuanu kao da je to ništa. Svima koji rade jasno po tom pitanju puno hvala, ali mislim u otkrivanju smo još uvijek tanki. I za kraj dvije rečenice. Istra ima liječenih 732 ovisnika, 11% od 6.668. Splitsko-dalmatinska 820, 12,5%. U to se ulaže 20,4 milijuna kuna. Istra dobija od tog novca 2%, 569 znači za 11%, a Splitska recimo milijun i 900 ili 10% novaca i tako naprosto u svemu. Nije to naprosto fer. A gospodin Banac kaže da organizirani kriminal kontrolira dobar dio politike. Ja mislim da je to jedna prehrabra konstitucija. Dio političara možda je bliska pojedincima iz tog organiziranog kriminala, ali mislim da to ipak kada je Hrvatska posrijedi nakon 2000. godine nije slučaj. Politika je odgovorna za ovo što imamo, ali ja se ipak ne bih složio da dobar dio političara je kontroliran od organiziranog kriminala. Možda u Americi, ovdje u to sumnjam. Ispravci netočnih navoda, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče. S obzirom da je nekoliko puta bilo govora o tome kako testove na drogu treba uvesti u škole, odnosno bilo je rečeno testirajmo učenike, natjerajmo da to rade škole, pretpostavljam da je to bilo figurativno rečeno, ali za to nema zakonske I netočno je da mi možemo prisiliti škole da provode testiranje malodobne djece bez suglasnosti roditelja. To je netočno i smatram da se može to eventualno govoriti o dobrovoljnom testiranju u školama. Hvala. Drugi ispravak, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je što je kolega ustvrdio da smo mi tanki u otkrivanju uživatelja. Dapače, nigdje otkrivanje nije veće nego u otkrivanju jer to mladež gotovo javno i radi. Unatoč ovim drakonskim kaznama koje su rezervirane za njih. Tanki smo mi u otkrivanju nabavljača droge, proizvođača, narkomafije i narkobosova koji su naši tzv. ugledni građani, a koji su, dobro ste to ustvrdili, dio organiziranog kriminaliteta. SDSS-a, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospođe i gospodo. Dozvolite mi nekoliko riječi o ovom Izvještaju. Prvo, on naravno pokazuje da je problem droge jedan od ozbiljnih problema hrvatskog društva u posljednjih 15 godina. Možda nešto malo manji ili nešto malo manje vidljiv i nešto više kontroliran nego što je to bio prije 5 godina, ali još uvijek jednako velik, jednako opasan, jednako zabrinjavajući. Ako se pogleda koja su to područje Republike Hrvatske, koje su to sredine u Republici Hrvatskoj koje najviše trpe, gdje ima najviše onih koji su pogođeni ovom vrstom zapravo epidemije, kada je riječ o Hrvatskoj, onda se može vidjeti da su to županije koje su na različite načine najteže prošle u ratnim razdobljima i unutar kojih se još uvijek borimo za uspostavu nečeg što bismo mogli kazati potpuna vladavina prava. Broj ovisnika u Zadarskoj županiji, broj ovisnika u Šibensko-kninskoj županiji je zapravo vrlo velik. Zabrinjavajuće velik. I iz toga razloga meni se čini da osim ovih elemenata koji su ovdje prezentirani u Izvještaju i koji pokazuju, možda ne u cijelosti, ali pokazuju neku sliku i neko stanje kada je u pitanju ilegalna trgovina i konzumiranje droga, ali istovremeno nema nekih elemenata koje bismo trebali imati. Nema nekih socioloških parametara, nema nekih parametara koji govore o elementima vladavine prava, prisutnosti države, načinu funkcioniranja države, obimu aktivnosti države. Tih parametara nažalost nema. I zato mi se čini da bi ne samo u timu koji se ovim bavi, bilo kad je riječ o uredu, bilo kad je riječ o pojedinim ministarstvima i broju ljudi i njihova stručna osposobljenost morali biti drugačiji nego što su bili do sada. Kakve su vrijednosne orijentacije mladih ljudi, ovih srednjoškolaca koji npr. predstavljaju najveću, najbrojniju grupaciju unutar korisnika droga. Mi to ne znamo. A bilo bi korisno da znamo. Bilo bi korisno da znamo pa bismo onda nakon toga mogli govoriti školama što im je činiti. Prije toga teško to možemo činiti. Prije toga možemo otprilike reći nastavnicima, znate to nije dobro i trebate učiniti sve da se takve stvari ne događaju u školama ili da djeca odu iz škole sa zdravijim stavom u odnosu prema tome. Ali kako će to nastavnici reći ako nastavnici ne znaju? U osnovnoj školi, u srednjoj školi, koje su to dominante vrijednosti koje djeca slijede i koje ih sprječavaju u tome da vide da li su droge doista nešto što je dobro ili nije? Prema tome, o tim stvarima bi bilo dobro da vodimo računa i da imamo nekakvu sliku. Jer bez te slike meni se čini, iluznorno je pozivati škole na odgovornost. Možete pozivati škole kao prostor, ali škole kao institucije teško. Škole kao institucije u smislu obrazovanja, u smislu odgoja, u smislu tog da se širi određen set vrijednosti. Drugu stvar koju bi htio kazati u vezi s ovim jeste pitanje naravno i vrijednosti koje mi imamo općenito u društvu. U kojoj mjeri zapravo i mi promoviramo neku vrstu politiku nerealnog? Neću reći virtualnoga, to je druga vrsta termina, u kojem smislu smo zapravo i mi u političkoj sferi ne odgovorni za to što će se dogoditi sa vezama politike i organiziranog kriminala jer te stvari na sreću idu relativno dobrom pravcu. Ali u kojoj mjeri mi zapravo proizvodimo jednu vrstu nerealne slike svijetu? I ne pomažemo mladim ljudima da se suoče sa nečim što su moguće realne vrijednosti u našem društvu? I ako treba tražiti neku vrstu odgovornosti političara u tom pogledu ili politike u tom pogledu ne samo u zadnjih 2, 3 ili 5 godina nego znatno više onda je to pitanje do koje mjere mi, a posebno mediji, posebno pojedine medijske institucije zapravo stvaraju jednu potpuno nerealnu sliku svijetu. U kojima je dodatno ohrabrivanje ili poticanje nerealne percepcije svijeta zapravo dobrodošlo. I tu je negdje naše stanje. Cijenjeni kolega Kajin kaže da bi nas trebalo testirati ovdje, ne zbog toga što bi netko od nas doista mogao biti pozitivan u tom smislu. Ne. Ne vjerujem uopće u takvu mogućnost čak i pojedinačno. Ali na jednoj stvari nas sasvim sigurno treba testirati. A to je koliko smo mi još uvijek na fonu onoga što se zove nerealna produkcija slike svijeta koja ljudima nije stvorila mogućnost da se suoče sa svim onim što predstavlja realan život. A oni koji se, kaže se ovdje u ovom Izvještaju da je to nagovor vršnjaka. Ma nije samo nagovor vršnjaka. To je nagovor atmosfere, to je nagovor jedne vrste atmosfere koja se stvara i u medijima i u drugim okolnostima i naravno podstaknuta onima koji stvaraju svoju distribucijsku mrežu lake zarade, brzoga užitka, lakog suočavanja sa problemima ili brzog izbjegavanja problema. Sve su to dimenzije koje zavređuju da naše institucije koje ne moraju biti nužno ni u uredu ni u pojedinim ministarstvima, ali mogu biti unutar pojedinih instituta, socioloških, psiholoških ili bilo kojih drugih koji bi trebale dobiti projekte i programe i novac da to mogu istražiti da bismo mi doista znali realnu dimenziju toga. Da ne bismo odavde zazivali to da se svi učenici od osnovne do srednje škole, svi ročnici, svi potencijalni zaposleni, možete misliti koliko ih je, mi imamo problem sa nezaposlenošću i najveći broj onih koji su konzumenti su zapravo nezaposleni, da se sve njih testira na droge. Pa nije to način. To nije način kako nešto možemo prevenirati. Ono što ti mladi ljudi od nas očekuju jeste ustroj ozbiljne države u koju će imati povjerenje. Nikada u zadarskom zaleđu na 15 ili 20 kilometara, sam sam iz toga kraja porijeklom, u selima u okolici Zadra nije bilo droge. U zadnjih 15 godina da. Kako? Posredstvom kojih institucija? Pa nije došao diler u selo pa donio tu priču. Tako daleko ne idu, najvjerojatnije. Ali postoje određene institucije u koje su mladi bili uključeni ili u koje su i sada uključeni, postoje neke socijalne mreže kroz koje se kreću institucije, kroz koje se kreću, koje su im tu mogućnost pružile. Je li to vojska? Je li to škola? Je li to druženje? To bi trebalo ozbiljno istražiti. A ne olako prizivati na tzv. sankcione mjere kao što je testiranje svih i svakoga. U tom smislu dozvolite mi jednu riječ ohrabrenja u pogledu onoga što bi elementi pravne države i represivnog aparata u državi trebali u tom pogledu činiti. Prvo je naravno snažna unutrašnja kontrola. Snažna unutrašnja kontrola i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u Ministarstvu obrane. I ona, naravno onim segmentima Ministarstva pravosuđa gdje je riječ o izdržavanju kazni kako bi se u pravom smislu te riječi moglo izbjeći da ove važne institucije državne budu mjesta koja mogu poslužiti kao sredstvo ili za zaštitu ili pak za promoviranje ilegalne trgovine drogom i širenja droge. Drugu stvar koja mi se čini posebno važnim jeste naravno naše okruženje, bliže i dalje. I aktivnosti u tom pravcu i u tom pogledu. I jutros sam primio vijest o tome da je jedan mladi čovjek na granici sa Njemačkom i Nizozemskom vozeći tuđi kamion, naš državljanin, priveden zato što je u kamionu nađena droga. Vrlo je vjerojatno da je taj kamion prešao i preko našeg područja. Nesređene ili nedovoljno uređene države kao što su Bosna i Hercegovina, kao što je područje Kosova, kao što je područje Makedonije, opća nestabilnost u ovom dijelu nama bliskog susjedstva, apsolutno pogoduju tome da se i na naše područje i preko našeg područja trgovina, ilegalna trgovina drogama i narkoticima može nastavljati. Naši nesređeni odnosi sa državama kao što je Bosna i Hercegovina također tome pogoduju. I ja bih u tom pogledu apelirao i da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo pravosuđa razviju što je moguće bolju suradnju u tom pogledu. I sa međunarodnim organizacijama koje su u tom pogledu prisutne, a istovremeno i sa državama koje su nam susjedi, a posebno naravno našu politiku da te odnose sa tim državama dovede u takvo stanje da ti odnosi ne mogu biti sredstvo za lakšu ukupnu ukupnu ilegalnu trgovinu i promet, a onda posebno ilegalni promet i trgovinu narkoticima. Eto gospođe i gospodo u ime kluba SDSS-a mi ne možemo reći da iz ovoga nismo ništa vidjeli, da nismo vidjeli činjenice, da nismo vidjeli trud, ali istovremeno da su činjenice poražavajuće i da trud mora biti drugačiji i veći i drugačije strukturiran i planiran, što ćete se vjerojatno složiti s nama. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod, uvaženi kolega je rekao da je testiranje na droge sankcija. Testiranje na droge nije sankcija već spada u dio prevencije pa kad bi se mi saborski zastupnici tome podvrgli, Vlada, Ured predsjednika i svi oni koji sudjeluju u tome programu, u borbi protiv droge, onda bi dokazali svoju vjerodostojnost, za razliku recimo od slučaja u talijanskom parlamentu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kada raspravljamo o problemima, svim problemima ovisnosti ne možemo a da se ne zapitamo što smo sve do sada učinili po pitanju suzbijanja zlouporabe opojnih droga i da li je to što smo učinili dovoljno da spriječimo širenje ove nemile pošasti suvremenog društva? Odgovor na to pitanje nam sigurno daje ovo izvješće koje je pred nama. Ako pobrojimo sve što je učinjeno onda možemo zaključiti da je učinjeno puno. Donijeli smo Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, donijeli smo Nacionalnu strategiju, Vlada je donijela akcijski program, propisane su mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, formirana su povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, formiran je ured, zatim i stručni savjet tog ureda, podijeljeni su zadaci i propisane nadležnosti. Znači učinjeno je puno, ali isto tako na temelju ovog izvješća možemo na žalost zaključiti da u konačnici ne dobivamo onaj rezultat kakav bi mogli očekivati s obzirom na sve do sada učinjeno jer kao što se i u izvješću konstatira zlouporaba opojnih droga posebice među mladima povećava se svugdje u svijetu i u Europi tako da Hrvatska nije izoliran slučaj te se dalje konstatira da je Hrvatska među europskim zemljama sa srednjom raširenosti zlouporabe opojnih droga, ali na žalost sa još uvijek uzlaznim trendom. Ne treba nam biti utjeha što po ovom pitanju slijedimo trendove razvijenih zemalja Europe i svijeta, bilo bi mislim svima puno draže i bolje za Hrvatsku i njene građane da se možemo pohvaliti da smo rame uz rame sa razvijenim zemljama Europe po nekim drugim pitanjima kao što je npr. razvijenost gospodarstva ili standard građana. Činjenica je da se u Republici Hrvatskoj puno subjekata bavi problemom ovisnosti i suzbijanja zlouporabe opojnih droga od vladinih institucija do nevladinih udruga, osnivaju se civilne udruge građana, roditelja, pokušava se osigurati novac i u državnom proračunu i u lokalnim proračunima, a rezultat nije onakav kakav bi željeli. Neupitno je da ova problematika zahtijeva koordinaciju svih tijela uključenih u borbu protiv ovisnosti te svih razina državne vlasti s posebnim naglaskom na ulogu lokalne zajednice u provedbi i implementaciji aktivnosti suzbijanja zlouporabe opojnih droga kao i na ulozi i doprinosu nevladinih organizacija. Upravo zbog toga što je u rješavanju problema ovisnosti uključeno jako puno subjekata bitno je njihovo međusobno povezivanje i suradnja i kada bi se postigla dobra koordinacija svih subjekata koji se bave problemom suzbijanja zlouporabe opojnih droga sigurna sam da bi uz manje novaca mogli postići puno bolji rezultat. Izvješće je vidljivo da su po pitanju objedinjavanja i međusobnog povezivanja svih subjekata koji su uključeni u rješavanju ove problematike napravljeni određeni pomaci na bolje, ali to još uvijek nije dovoljno. Treba po tom pitanju pojačati aktivnosti kako bi u svim županijama dobili ujednačenu i dobro povezanu mrežu subjekata koji se bave problemima ovisnosti. Unatoč svim naporima i poduzetim mjerama droga je postala dostupnija, na tržištu se pojavljuju različite droge te se znatiželja za iskušavanjem i eksperimentiranjem s različitim drogama među mladima ne smanjuje. Prevencija je zasigurno najbolji lijek protiv droge, odnosno prema mladima treba djelovati tako da uopće ne dođu u iskušenje da eksperimentiraju sa drogom. To prije svega podrazumijeva pravilnu edukaciju i to od vrtićnog uzrasta pa preko osnovne i srednje škole. Treba razvijati programe kojima će se osmišljavati slobodno vrijeme mladih i motivirati ih na odabir zdravih stilova življenja, jačati njihovo samopoštovanje i samopouzdanje za donošenje pravilnih odluka i da se naravno mogu oduprijeti različitim pritiscima okoline. Sve to zahtijeva i dovoljan broj stručnih i educiranih kadrova. Zbog toga je nedopustivo da se dešavaju situacije kao što se u izvješću navodi slučaj Zadarske županije da je Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga pokušalo uspostaviti bolju suradnju s ravnateljima osnovnih i srednjih škola, ali je odaziv bio mali i pokazao je nedovoljnu zainteresiranost ravnatelja. Takve situacije jednostavno se ne smiju tolerirati. Terapijske zajednice imaju značajnu ulogu u skrbi ovisnicima i to ne samo u području rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti i već i u području resocijalizacije bivših ovisnika, ali i u području preventivnog rada u zajednici s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem ovisnosti. Problem je nedefinirani pravni status terapijskih zajednica, to otežava praćenje broja ovisnika u tretmanu terapijskih zajednica kao i evaloaciju njihovog rada i ocjenu učinkovitosti programa. Upravo zbog toga, a svjesni tog problema smo u Saboru na 17. sjednici održanoj 2. prosinca 2005. godine donijeli zaključak kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana izradi Prijedlog Zakona o terapijskim zajednicama. Na taj način bi se regulirao njihov pravni status kao oblik stručnog rada i pružanja usluga, smještaja, prehrane, obrazovanja, rehabilitacije i psihosocijalne pomoći ovisnicima, ujedno bi se naravno osigurala i mogućnost kontrole njihovog rada i provođenje programa. a osim toga time će se omogućiti i stvaranje mreže terapijskih zajednica. Cijela priča oko izrade Prijedloga Zakona o terapijskim zajednicama kako je prikazano u ovom izvješću pokazuje na najbolji način kako se odluke i zaključci Sabora kao i zadani rokovi u praksi na žalost ne poštuju. Pa se tako navodi da je Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i stručni savjet Ureda u suradnji sa drugim stručnjacima i nevladinim organizacijama koje se bave problemom ovisnosti, posebice rehabilitacijom ovisnika o drogama izradio Prijedlog Zakona o terapijskim zajednicama koji je uputio Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi sa zamolbom da se uvrsti u proceduru za usvajanje. Onda je radna skupina koju je imenovalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sa zadatkom da analizira da li ijedna država u Europi, u Europskoj uniji ima takav zakon utvrdilo da ni u jednoj zemlji Europske unije pravni status terapijskih zajednica nije reguliran u obliku posebnog i jedinstvenog zakonskog propisa već je to područje regulirano u sklopu više različitih zakonskih propisa i zdravstvenog socijalnog i drugih područja. I onda se u izvješću konstatira da će se sukladno europskoj pravnoj stečevini razmotriti mogućnost da se status terapijskih zajednica i u Republici Hrvatskoj riješi putem izmjena i dopune postojećih zakonskih propisa iz područja koja se odnose na tretman i rehabilitaciju ovisnika te donošenjem podzakonskih propisa. Podsjetimo se još jednom Sabor je 2. prosinca 2005. godine zadužio Vladu da u roku od 60 dana izradi Prijedlog Zakona o terapijskim zajednicama, znači rok je bio do kraja veljače ove godine, sada je listopad, zakona nema još ni na vidiku, štoviše tek se zapravo razmatra mogućnost da se status terapijskih zajednica riješi putem izmjena i dopuna postojećih zakonskih propisa. Mislim da to na najbolji način govori o učinkovitosti ove Vlade. Za liječenje opijatske ovisnosti često se koristi metadon. Prema podacima iz izvješća u čak 67% slučajeva metadon se koristi kao sredstvo za liječenje. Međutim, isto tako na temelju podataka koje mjerodavna tijela dostavljaju Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga vidljivo je da vrlo često dolazi do zlouporabe metadona. U zadnjih nekoliko godina znatno je porastao broj zapljena metadona a ujedno je i sve više smrtnih slučajeva uzrokovanih predoziranjem metadonom. U 2005. godini zabilježeno je čak 20 smrtnih slučajeva uzrokovanih zlouporabom metadona. Tako je npr. u Makarskoj prema službenim podacima u posljednjih 6 godina konzumacija metadona porasla za čak 250% unatoč tome što se broj registriranih ovisnika koji su uključeni u metadonsku terapiju nije značajnije mijenjao u tom periodu. Prema tome, zaključak koji se na temelju tih podataka jasno nameće je da je porast izdanih recepata za heptanone može značiti i dilanje. Jasno nam je svima da terapija metadonom ima smisla jedino ako postoji stručni nadzor. Upravo zbog toga se u stručnim krugovima koji se bave ovom problematikom sve više upozorava na to da je manjkavost provođenja heptanonske terapije u Hrvatskoj upravo u tome što se liječenje svelo na puko izdavanje tableta. Tako zapravo stvaramo nove ovisnike. Da bi se spriječilo daljnja zlouporaba Vlada je u siječnju 2006. godine donijela smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom. Kakav će učinak imati donesene smjernice vjerojatno ćemo imati prilike vidjet u izvješću koji će biti predstavljeno za 2006. godinu ali ako je zaključiti po službenim podacima koje sam dobila u Makarskoj do 30.8. ove godine izdano je 1425 kutija heptanona a u cijeloj 2005. godini izdano je 1835 kutija. A podsjetila bi da su spomenute smjernice donesene u siječnju 2006. godine. I na kraju, s obzirom da je vrijeme isteklo da zaključim, mislim zapravo da se nad ovim izvješćem svi moramo dobro zamisliti i da je krajnje vrijeme da se napravi temeljita revizija cijelog sustava kako bi se vidjelo gdje griješimo, gdje su propusti jer stanje očito nije dobro i jasno je da ovakav sustav ne funkcionira na najbolji način kakav želimo. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko replika, prvo poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, u porastu uživanje droga, da je droga sve dostupnija i postavljate osnovno pitanje da očito negdje jeste problem kojeg treba na drugačiji način rješavati. Svakako. Vlada se ne osvrće na problem odakle u Hrvatsku dolazi droga. Ona je udarila po onima koji su žrtve droge, po onim sitnim uživateljima i koji su eto i sada postali opasni diler, i jer jedan uživatelja kad doda jedan drugom šut on je opasan diler, tri godine minimum zatvora. 75% naši se sudovi bave isključivo ovim najblažim, najbenignijim oblikom zlouporabe droga a ostaju narkobosovi, narkoproizvođači, narkomafija koja je dio organiziranog kriminala kojeg ova Vlada više uopće ne spominje, kao da taj problem više uopće niti ne postoji, dakle sad se više niti ne spominje, oni ostaju izvan domašaja i policije i pravosuđa. Zato što su stvari okrenute naopako. Umjesto da se koncentriramo na osnovni problem kako droga dolazi u Hrvatsku? To nikad niste čuli od Vlade, nego sad se postavlja pitanje hoćemo li učenike testirati na droge? Ma to su periferne stvari, molim vas. Kao da požar gasite nekakvim vjedrom vode, nekakvim vrčem. Uzroci su u tome da se vlast konačno zapita, kako droga dolazi u Hrvatsku? Tko je donosi? I da se represivni aparat koncentrira na to a ovu djecu, ovu mladež koji su žrtve tih narkodilera i narkomafije, da ih iskoristimo kao svjedoke. Za njih je dovoljna prekršajna odgovornost i mjere liječenja, kao što smo bili to ranije zamislili ali ovoj Vladi to očito ne odgovara. Prema tome, efikasnost vlasti se ne smije manifestirati prema tim žrtvama, koje kažem treba liječiti i upotrijebiti kao korisne svjedoke kako bismo došli do one prave piramide odnosno onih koji su u vrhu tog lanca. To je pravi korak i pravi način početka rješavanja ovog problema. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Jagoda Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Pa kolegice, mislim da ste zapravo konstatirali jedan od ključnih problema u čitavoj ovoj priči, jer droga na žalost djeluje isto tako na principu tržišta odnosno na principu ponude i potražnje. Što je ponuda veća, sigurno da je i potražnja veća a iz ovog izvješća upravo vidimo da je nažalost dostupnost droge u Republici Hrvatskoj iz godine u godinu postaje sve veća. Prema tome, negdje očito nešto ne štima i kada sam rekla da trebamo zaista temeljito analizirati čitavi sustav i vidjet koje su nam to karike koje zapravo nisu, odnosno jednostavno ne funkcioniraju. Mislim da je tu jedan od ključnih problema upravo suzbiti dotok droge na hrvatsko tržište i na žalost se slažem s vama kad konstatiramo da zatvore punimo sa onim malim, sitnim, uglavnom uživateljima droga ili sitnim dilerima a narkobosovi nam i dalje šetaju slobodni, to je jedan o razloga zbog čega, kao što su i neki kolege prije govorili je zapljena ne raste iz godine u godinu ali broj ovisnika raste sve više i više i dok se sustav ne uhvati u koštac sa onim ključnim problemima ili kako ih mi zovemo velikim ribama, dotle neće biti niti rezultati dobri. Druga replika, poštovani zastupnik Marin Jurjević, izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Pa referira bi se na ovo često spominjanje škola. Mislim da moramo izbjeći tu zamku, eventualno u koju bi mogli upasti svi mi zajedno, da bacimo krivicu na tako nemoćnu kariku u suzbijanju narkomanije u Hrvatskoj kao što su škole, školski sustav. To šta se tamo otkriva 0,50 i ne znam koliko % svega pa i ne treba očekivati, pa nisu oni represivni element ili ne znam kakvi element u ovome društvu. Oni su najnedužniji tu, čak nije to ni njihov osnovni zadatak. Činjenica je, meni se čini da možda griješimo u metodološkom pristupu općenit. Mislim da nije dovoljno govoriti ne drogi, ne narkomaniji, da je nužno govoriti da životu. Dakle da imamo ovaj afirmativan odnos da to ne trebamo zamijeniti sa ovim da. Koje su to pozitivne vrijednosti? U tom smislu škola može imati bitnu ulogu, izgradnji vrijednosnog sustava a ne hvatanju, detektiranju itd., djece koja su eventualno došli u doticaj. To netko drugi treba raditi. Osnovno pitanje i pitanje svih pitanja je zašto netko ima potrebu da uzima drogu ili ima potrebu za eskapizmom, bjegstvom iz stvarnosti koja mu je nepodnošljiva zbog nečega? Ako odgovorimo na to pitanje onda ćemo moći odgovoriti tek i na ova ostala pitanja. Mi moramo riješiti pitanje zbog čega mladi čovjek koji nas najviše zanima, koji još nije još postao narkoman, eventualno može doći u skupinu koja ima potrebu da uzme bilo koje sredstvo koje će ga izvesti iz stvarnosti. To znači, moramo mijenjati stvarnost na neki način. Evo, toliko. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Jagoda Martić. škola je zapravo samo jedan element u čitavom ovom lancu o kojem pričamo. Sigurno da je obitelj u općoj izgradnji mladog čovjeka ona prva stepenica i po meni ima ključnu ulogu. Škola je onaj element koji dalje sudjeluje u toj nadgradnji i koji zapravo treba razvijati kod mladih ljudi na neki način pozitivni pristup, uopće pozitivne vrijednosti i kad govorimo o školama ja sam sigurna da zapravo u velikoj većini škola imamo jako dobre ekipe i ljude koji se na neki način bave edukacijom učenika na tu temu, to je sada drugi problem što mislim da su i predstavnici vlasti tu svjesni da nam zapravo fali odnosno da imamo nedovoljan broj stručno educiranih ljudi koji bi se s ovom problematikom mogli nositi na pravi način i da tu treba uložiti dodatne napore. A opet druga priča je i to je veliki problem u nezainteresiranosti roditelja jer roditelji misle da je to problem koji se dešava nekome drugom odnosno mom eventualno susjedu ili prijatelju ali meni se to ne može desiti i onda idemo po principu …/Govornik se ne razumije./… A to je isto kao i na roditeljske sastanke, znamo svi koji smo prolazili osnovnu i srednju školu da su na roditeljske sastanke uvijek dolazili roditelji djece koja nisu bila problematična a oni drugi koji su zapravo i trebali biti najpozvaniji nisu dolazili. Takva je ista priča i oko ovoga. Prema tome, ja uopće nisam rekla da je problem u školama, mislim da škole svoj dio posla većina njih tu odrađuje dobro ali je jednostavno u čitavom tom sustavu to je zapravo samo jedna karika u lancu. Hvala. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić replika. Izvolite! **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa, kolegica je u svome izlaganju koje ocjenjujem vrlo dobrim rekla da dobra koordinacija nositelja pojedinih mjera iz akcijskog programa i nacionalne strategije će dovesti do boljeg boljeg sustava odnosno učinkovitosti sustava. Draga kolegice, to nije dovoljno. Mi imamo koordinatora i koordinator svega toga je Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Međutim, on može koordinirati, utvrditi da pojedini nositelji aktivnosti nisu, nemaju čak osigurana ni proračunska sredstva i on će to konstatirati, on će nas izvijestiti u izvješću o tome. Međutim, on je nemoćan. On će konstatirati da se predviđena sredstva u proračunu ne plasiraju, ne upotrebljavaju i tu završava njegova nadležnost. I mi smo u Odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku dakle kao matičnom odboru za ovu problematiku prepoznali i rekli smo da mora biti jedinstveno mjesto i kreiranja politike za borbu protiv zlouporabe opojnih droga, pa baš ako hoćete i jedno mjesto raspolaganja sredstava, pa jedno mjesto kontrole učinkovitosti provedbe pojedinih programa i mi smo donijeli zaključak kojim se od Vlade traži da postojeći Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga transformira u središnji državni ured sa većim ovlastima. Međutim, Vlada dakako da je gluha. Isto tako kao što navodi nakaradne razloge nedonošenja pravnog okvira za terapijske zajednice a struka je jedinstvena u ocjeni da terapijske zajednice i u budućnosti i sada imaju značajnu ulogu kako u odvikavanju tako i u resocijalizaciji ovisnika. Dakle, s takovom politikom ne vidim struka koja će se uspješno nositi sa ovim problemom jer politika ne osigurava uvjete za uspješnu borbu protiv zlouporabe opojnih droga. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Jagoda Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Odgovorit ću vrlo kratko na ovo. Slažem se sa svime ovim što ste rekli i konstatirat ću samo ovo. Činjenica je kao što sam i rekla u svojoj raspravi da se zapravo u Republici Hrvatskoj jako puno subjekata i čini mi se iz godine u godinu se to sve više i širi, jako puno subjekata se bavi problemom ovisnosti a imam osjećaj kao da svatko čeprka u nekakvom svom dvorištu a zapravo nema jedne cjeline i dok god mi ne dođemo do upravo te povezane cjeline gdje se na neki način pojedini poslovi i pojedine radnje ne poklapaju nego gdje se točno znati svatko gdje ima svoje mjesto i kad ćemo imati jedan uređeni sustav mislim da će rezultat biti puno bolji i sa puno manje utrošenih sredstava jer jasno nam je svima da se puno odvaja iz državnog proračuna i iz lokalnih proračuna izdvajaju se velika sredstva za borbu sa problemom ovisnosti ali rezultat eto nije dobar. I zato još jedanput ponavljam, trebamo staviti jednostavno novu na loptu i vidjeti gdje to griješimo i kakve propuste radimo i na neki način napraviti reviziju sustava. Hvala. Poštovani zastupnik Ivan Jurkin. Izvolite! **Jurkin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani članovi Vlade, kolegice i kolege! Ja sam pažljivo pročitao ovo Izvješće o Nacionalnoj strategiji u borbi protiv zloupotrebe droge i moram reći da ocjenjujem ga da se uložilo mnogo truda. Međutim, ja ću vas uvesti u svijet droge sa jednom istinitom pričom. Naime, kad sam dolazi ovdje u Sabor onda sam vidio već dosta Engleza da se nalaze na Markovom trgu a očekujemo da će ih do večeri biti oko 4 tisuće, doduše ne na trgu nego na stadionu. I onda sam se sjetio da povežem drogu i Englesku. Pa vam kažem, pa ću vam ispričati jednu priču koju mi je moj kolega kad sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama rekao a to sam pročitao i u domaćoj literaturi. Naime, Winston Churchill je bio gost predavač na Sveučilištu u Cambridgeu. I primio ga je dekan, uveo ga u predavaonicu i onda ga je najavio slijedećim riječima "Pažljivo slušajte što će vam reći jedan od najboljih govornika na svijetu. Njegove riječi mogu vam promijeniti život.". Churchill je polako, gospodine predsjedniče ima veze sa drogom, došao do govornice, pogledao je studente, prije toga je odložio cigaru i onda im je uputio samo jednu jedinu rečenicu. Poslije toga se udaljio iz govornice, polako i tiho izašao iz dvorane. Studenti su ostali konsternirani, neki su zviždali, neki su bili razočarani sa govorom a jedan dio je dostojanstveno napustio dvoranu. Tek su kasnije shvatili vrijednost Churchillovih riječi. A šta im je on rekao? Rekao im je sljedeće: «Nikad, nikad, nikad nemojte odustati.» Tako vam je to i sa drogom. kad imate jednoga ovisnika onda nikad, nikad ne smijete odustati. Ja sam u životu liječio ovisnike o drogi i tu vam uspjeh ne dolazi preko noći. Tu vam vrijedi ona poslovica: «U muci se poznaju junaci.» To je tako teško područje djelovanja da vam vrijedi čak tu i onaj aforizam: «Ako ne razmišljaš o budućnosti vjerojatno budućnost nećeš ni imati.» Pa zato vam je to tako da obično nemate, nemate ovisnika koji su vam stariji od 35 godina jer oni uzmu svoj zlatni šut i onda ih više nema. I zaista ako ovisniku ne pružite ruku, a mi smo u ovom izvješću očito ovisnicima pružili ruku i želimo im pomoći mi smo u ovom izvješću, ja vidim odbacili smo retrovizor. Uzeli smo dalekozor i gledamo šta će biti dalje? I to me u ovom izvješću posebno veseli. No ja vam iz iskustva moram, moram još reći to da u početku kod liječenja alkoholičara a isto tako i u svim ovim radnjama moramo biti jako pažljivi jer ako nisi pažljiv onda na kraju ne možeš riješiti niti jedan problem.

ni Rim nije nastao za jednu godinu. Glavno je da smo se mi uhvatili u problem sa drogom jer droga je pojam za strah. To je još uvijek nešto nepoznato što razara duh i tijelo. Ako uzmemo još i to da je ovisnost i znanstveno definirana kao kronično recidivirajuća bolest onda nam je jasno da ćemo se vjerojatno sa tom bolešću dugotrajno boriti a uspjeh je često nepredvidiv. U izvješću ste vidjeli da raste broj ovisnika. Kako ne bi rastao? Ja ću vam to navesti samo jedan primjer. ako uzmete heroin 4 do 5 puta u toku mjeseca nema vam više natrag. to sam već jedanput negdje spomenuo. A ako se liječite, ako uzimate alkohol godinama šanse da postanete alkoholičar su vam svega 5 ako uzmete heroin 4 do 5 puta u toku jednoga mjeseca šanse da postanete ovisnik vam je 98%. I kako da ne raste onda broj ovisnika? Naravno da je heorin zastrašujuće sredstvo. No, i velika je sreća što ga na tržištu nema u čistom obliku nego dolazi, na tržište dolazi razrijeđen. navest ću vam samo jedno istraživanje. Uzeto je, uzeti su djeca u osnovnoj školi i djeca u prvim razredima srednje škole. I vidljivo je da 24%, 24% dječaka i 17% djevojčica uzima drogu. Uzima marihuanu. Zašto sam to naveo? Jer neki kažu da marihuana stvara čak veću duhovnu i moralnu degradaciju od ostalih droga. Ipak ja vam ne gledam na sve tako crno. I kad navraćam u svoj Dom zdravlja onda više ne vidim djecu da sjede na klupi i savijaju zeleno lišće marihuane. Ja stvarno moram evo u Velikoj gorici zahvaliti i policiji da se nalazi na mjestima gdje se skupljaju preprodavači droge, a to su i disko klubovi i pred vrtićima i pred školama. Kontaktirao sam i županijske centre. To vas moram pohvaliti da su ti županijski centri, da izvrsno rade i moja županija je negdje u sredini tablice sa 107,5 ovisnika na 100 tisuća stanovnika i mislim da tu, tako Ja vam često prolazim kraj jednoga retro centra. To su oni prijatelji nade. I vidim tamo mlade dečke kako popravljaju namještaj i pomažu susjedima i mislim da je to, da je to primjer resocijalizacije liječenih ovisnika. A iz njihovih redova često se regrutiraju oni koji idu na liječenje u inozemstvo tako da je vidljivo da od onih 367 koji idu, odlaze u inozemstvo od onih 1521 koji su registrirani u terapijskoj zajednici da je to jako dobro. tamo gdje sam ja doma to vam je društvo Crvenoga križa. Evo gospodin Kovačević čak prati moj rad u Crvenom križu pa je vidio da sam tu to … moram vam reći da tu, tu poručujem i gospodinu Lučinu da mi u ovom, smo prepoznali vrijednost edukacije. I da smo roditelje uzeli kao partnere u liječenju ovisnika o drogi. Mi zapravo ako počnemo tako razmišljati onda ćemo početi govoriti o temi društvene i osobne odgovornosti a kud bi nas to dovelo? No međutim ja sam u ovoj strategiji zadovoljan jer razmišljam na sljedeći način. Ona kaže: Smanjimo dostupnost droge. Kao drugo, idemo na osobnu odgovornost i kao treće roditelji. još crveno. I da završim. Prošlo vam je već 200 godina od kada je 1805. profesor Friedrich Sertunger u tišini svoga laboratorija otkrio morfij. To je najstrašnija droga koju je svijet ikada vidio. Poslije toga vam je droga bila propisivana na, tako olako je bila propisivana droga. I kad se izašlo iz rata 1866. godine izašlo iz rata u SAD-a u tom, onda je 50 tisuća vojnika je bilo ovisnici o drogi. Znači mi se već 200 godina borimo protiv droge. ja mislim da će nam ovo, borba biti sve uspješnija. I zato prihvaćam ovo izvješće i hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega ja mislim da je Churchil duboko pogriješio. Trebali ste odustati od ovakve obrane ovog izvješća. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Pa u prvom dijelu svog izlaganja uvaženi kolega je kazao da se mi tek počimamo baviti s ovim problemom, pa je rekao da su droge za nas nešto novo. A pri kraju svog izlaganja je rekao da već 200 godina traje borba protiv ovisnosti. niti su droge nepoznate, niti su nešto novo. Danas se u svijetu sve zna o drogama. Doduše imaju različite pristupi u liječenju, imaju različiti pristupi u prevenciji. Vi ste spominjali nekakav problem o tome koliko se vezano za alkohol ili recimo heroin dugo treba uzimati da bi se postalo ovisni. Međutim, dok se u svijetu bave novih sintetskim drogama koje, od kojih postajete ovisan jednom do dva puta kad ih uzmete mi ovdje pričamo o marihuani. Dakle, pitanje je rezultata. Ovo izvješće je možda kao papir … **Šeks, a ovo nije, nema veze sa ispravkom netočnog navoda. Isto kao i što kolega Dorić, nemojte ići na nešto što nema veze sa ispravkom netočnog navoda. Idemo na replike. Poštovana zastupnica Ruža Tomašić, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega vi kažete da ste zadovoljni sa nacionalnom strategijom, jer smo se uhvatili u koštac sa drogom. Nismo se nažalost uhvatili u koštac jer ovdje uopće nema ništa o prevenciji, ovdje ima samo, to vam je npr. kao kad se djeca igraju u pijesku i oko djece puno stakla. I mi ćemo pripremiti zavoje i pripremiti nekakve ručnike da poslije kad se djeca povrijede da to staklo im izvadimo iz rana, pa ćemo pokazati kako smo dobri roditelji. Pa maknimo to staklo i onda se djeca neće povrijediti. A što se tiče ozbiljnosti kojom smo se uhvatili u koštac. Pa u Hrvatskoj se potroši na drogu između 120 do 150 milijuna eura. Na suzbijanje zlouporabe droge trošimo sve skupa negdje oko 58 milijuna kuna, to je sve skupa u cijelom Hrvatskoj. Imamo 177 obučenih policajaca. Kakav koštac? S čim, s kim smo se uhvatili? Pa ovo je igra prema onome što narkodileri imaju. Hvala lijepa.

I tu je sad naš veliki problem. Moramo, to mora i škola i policija i društvo i carina ući u taj problem. I ja se slažem sa vama da je to veliki problem. Poštovani zastupnik Šime Lučin, replika. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa moram kazati da mi je drago što ste napravili u vašem gradu iskorake u edukaciji. međutim, to sam govorio i u ime kluba, problem je u tome da sa razine ministarstva mora doći cjeloviti program koji se neće u tipu kampanje razvijati i provoditi u školama. Međutim, kad govorimo o prevenciji i edukaciji, kako ćete vi nekom klincu objasniti da kad ga učite što su to droge da ih ne smije koristiti. Ali kako ćete mi objasniti da u slučaju da dođe u dodir s recimo marihuanom može završiti u zatvoru do 3 godine ukoliko je sudac se tu večer i državni odvjetnik posvađao sa ženom. Isto recimo kao nekakva osoba, nekakav diler kod koga se zatekne 50 grama ili 100 grama ili pola kile, nije bitno, heroina. Tu dolazimo onda do problema oko sustava i kako zapravo nekoga educirati na krivi način. Ili kako ćete mladom čovjeku objasniti da ukoliko ima pištolj doma, ako ilegalno posjeduje pištolj da proći sa par sto ili tisuću kuna prekršajne kazne i da neće biti u kaznenoj evidenciji. Ali ako se nađe i zateče sa jednim ectasyem ili s jednom jointom da može dobiti do 3 godine zatvora. Moramo graditi sustav. Ne možemo edukaciju gledati samo kao edukaciju niti represiju samo kao represiju. To mora postati cjelina sustava. Mi nemamo cjelinu sustava, o tome je problem. Kolega Jurkin, vi ste spominjali, ustvari jednu ste paralelu napravili između alkoholizma i narkomanije. To je nekako sklizav teren čini mi se, jer uvijek mi se, bar meni činilo kako država, ne mislim tu na hrvatsku državu, nego država općenito ima dosta licemjeran odnos da gledajući oblike ovisnosti kako ih različito rangira, selektira itd. Jer zaista je pitanje, možda ne treba to o tome danas govoriti, ali je pitanje što je gotovo veća tragedija i što je proširenije i kakve su posljedice po društvo, mislim na broj onih, koji su ovisni o alkoholu, pa od toga u saobraćajnim nesrećama koliko su ljudi ubili oni koji su bili pod utjecajem alkohola, a koliko oni pod utjecajem droge itd. Mislim da bi tu država i sustav trebali biti nešto izbalansiraniji. Isto se odnosi i na duhan i na druge vrste ovisnosti, ako nam je do zdravlja ljudi, a ne samo do profita. Često su ove ovisnosti vezano uz profit. Država velikim porezima itd. i na alkohol i na duhan itd. ima neke koristi. Od narkomanije nema država koristi, ali imaju neki ljudi koristi. Najveća je tragedija ukoliko su oni vezani za državu. To je najveća tragedija. Onda govorimo o kriminalu organiziranom kriminalu itd. da je tu područje koje nas treba zanimati. Jer ukoliko sustav ne funkcionira onda imamo neke pojave koje se već i kod nas se mogu uočiti da pojedinci uzimaju, u navodnike, "pravdu u svoju ruke", pa roditelji narkomana traže dilere, ubijaju ih i kažnjavaju i šta ja znam što rade. Čini mi se da je tu jedno područje u kojem trebamo govoriti od toga kako da na organiziran način suzbijemo ovu pošast. Kolega Jurjević, drago mi je što ste ovako, mekani ste bili u raspravi. Ja sve priznajem ovo šta ste vi rekli. Moram vam reći još sljedeće. Vi ste vjerojatno i čuli to da je kolumbijski narkobos Paulo Escobar. Kad je bio uhićen onda je nudio da ga puste iz zatvora da otplati čitavi državni dug od Kolumbije koji je iznosio 19 milijardi dolara. Onda si možete misliti koji novci se vrte u drogi. I morate priznati da ova naša mlada država jako puno radi da se ipak nešto napravi. poštovani kolega, ova naša je današnja rasprava povodom ovog izvješća ima za cilj da se pronađu pravi putevi, odnosno vidimo iz izvješća i osnovna poruka koju ste dobro i sami uočili na kraju, smanjimo dostupnost droge. Prema tome, ovako biti, nitko neće biti impresioniran niti puno to koristi upravo čitavom ovom problemu da mi ovdje govorimo kada je koja sintetska droga pri put sintetizirana, o povijesti droge. Znate zašto? Prije svega zato što se i čovjek prvobitne zajednice otkriveno je da se čak on drogirao nekim biljkama, ali prije svega i zato što ispod prosječni uživatelj droge gotovo sve o drogama zna. Kad iznose svoju obranu valjda žele i sud fascinirati pa oni to tumače šta mu je trebalo da se podigne, što da kasnije opet padne opet padne itd. itd. Međutim osnovni problem ponavljam, jeste upravo ovaj. O tome treba govoriti. Kako smanjiti dostupnost droge. Sve ovo što država radi, Vlada radi sada pogrešno. Drakonske kazne prema ovim žrtvama s kojima se i vi susrećete, kojeg je policija dovela a on ispred vas ili u hodniku u čekaonici mota travu. Dakle drakonske mjere ne pomažu, pa to vidite dobro iz izvješća ne samo ovog nego i izvješća Državnog odvjetništva. Od kad je kazneno djelo zlouporaba droge, pod zlouporabom droge posjedovanje droge ili ovo sitno dilanje uživatelja jedan drugome, od tada upotreba droge eskalira što znači da su potpuno pogrešne metode i mjere, da nismo udarili na pravu stvar, da se moramo kažem pozabaviti da se smanji dostupnost droge. Droga je na svakom koraku, droga je jeftina. Droga je preplavila zatvore. Zatvori su postali prepuni ovih sitnih dilera uživatelja droge, a možemo misliti što će sada kada je minimum izmjene zakona koji ste učinili, gdje je minimum kazne 3 godine zatvora, a u zatvorima cvjeta također preprodaja droge. Doduše nešto ipak malo skuplja nego na slobodi.

Poštovana kolegice mene veseli što ste pratili moje izlaganje, jer ste primijetili da sam kao drugu razinu borbe protiv droge, prva razina je smanjiti dostupnost droge, druga razina mi je bila da da, na razini osobnosti da radimo i na samopoštovanje, a treće je obitelj. Ja vam moram reći da zašto sam ovako bio ispravan u izvješću. Ja sam isto zabrinut za svoju naciju. Zašto sam zabrinut? Zato jer ovisnik

Poštovani zastupnik Marijan Mlinarić, sljedeća replika. što je droga. Prvi zapanjujući podatak koliko se novaca u svijetu okrene, to je najlakša zarada od svih mogućih zarada koje postoje u ovom svijetu i nema gotovo dovoljno dobre organizacije koja tu zaradu i koja to zlo može spriječiti da se ona ne proširi. Ja vam samo hoću reći da mi nismo, Hrvatska nije izvor droge, ona je samo put droge od istoka prema zapadu i zbog toga naša Vlada i ne može puno raditi na suzbijanju proizvodnje droge. Mi hvatamo lance i uspijevamo u suradnji sa međunarodnim organizacijama policijskim hvatati te lance i ponekad prekidat te lance i na taj način zapljenom veće količine droge nekako spriječiti da ona dođe do krajnjeg korisnika. Na nama je najvažnija stvar, da radimo u obitelji, u školi, u bolnici, u zatvoru, na bilo kojim dijelovima gdje dolaze ljudi, a posebice obitelj od vrtića do škole, pokušati sustavno objasniti zlo droge, zlo ono što se svakom pojedincu dešava koji uđe jedanput u ralje droge. Znači tek takvim, a u svakom slučaju konzumacija recimo marihuane i dilanje je jedan apsolutno siguran put da će netko postati ovisnik i da će u mladosti umrijeti. Zbog toga je potrebno na svim tim stepenicama sprječavati da se droga širi i da koordiniranom akcijom svih sudionika pokušamo

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, što reći nakon dva i pol sata rasprave nakon ovog izvješća na gotovo 150 stranica? Rekao bih vrlo jednostavno, više je nego očito da danas svi skupa imamo problema, svi skupa u formuliranju nečega što bi se trebalo zvati cjelovita strategija u borbi protiv zloupotrebe droge. Formuliranje cjelovite strategije dobro izbalansirane i potpune iz svih ovih rasprava očito je nedostaje i o tome ću nešto reći jer držim da je to itekako važno. Jer ako na ovim temeljima i do godine budemo formulirali izvješće imati ćemo slično nerazumijevanje, a kada je u pitanju tako važna tema onda mislim da minimiziranje nerazumijevanja je itekako važna zadaća i zbog toga ću govoriti o ovom problemu na nešto drugačiji način. Nije nikakvo pretjerivanje ako kažem da je droga važna, prevažna tema za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i to je činjenica iz niza razloga i toga treba biti svjestan. I toga treba biti svjestan kada se o tome razgovara i toga treba biti svjestan kada se piše ovakvo izvješće, jer droga ugrožava nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske iz niza razloga, jer droga je usko povezana sa organiziranim kriminalom, droga ugrožava nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske jer se kroz ilegalnu trgovinu droge financira međunarodni terorizam. Droga ugrožava nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske jer ograničava demografski potencijal Republike Hrvatske i ozbiljno ugrožava mentalno zdravlje hrvatskog naroda u cjelini. Droga ugrožava nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske jer između ostaloga i ograničava gospodarski rast itd. I to su činjenice i kada se govori o tim činjenicama i kada se govori na taj način onda pristup izradi cjelovite strategije u borbi protiv zlouporabe droge mora biti nešto drugačiji. Svakako nije sporno i ono što sam napisao jučer kada sam pročitao svih ovih 150 stranica, rekao sam dobro izvješće. Mnogo podataka, dobre statistike, spomenute su neke važne teme obrazovanja, edukacija u osnovnim školama, srednjim školama, sveučilištu itd. i vidi se ta povezanost u određenoj mjeri koja uopće nije sporna, ali ono što je važno, važno je istaknuti sljedeće. Moramo drugačije razmišljati kad govorimo o toj temi, u kontekstu onoga što sam rekao. Droga ugrožava nacionalnu sigurnost sigurnost Republike Hrvatske i možemo i moramo učiniti više, i nadam se kad budemo dogodine radili ovo Izvješće, da će takav pristup biti puno prisutniji. Jer činjenica je da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo učinio mnogo, ali nije ta institucija jedina koja može odgovarati na složenost, izazove, problema s kojima se susrećemo kad govorimo o drogi. I niste vi jedini koji bi trebali ovdje sjediti kad razgovaramo o tako važnoj temi i nadam se da ćemo već dogodine s obzirom na ono što Vlada ovaj čas radi, a što se ne zna, a naglasit ću neke važne aktivnosti ovog časa se provode i u okviru Ministarstva unutarnjih poslova i o tome će vrlo skoro govoriti ministar unutarnjih poslova, ali neću o tome ovaj čas govoriti. Svakako kad govorimo o problemu droge na taj način onda je više nego očito da droga i borba protiv droge ima itekako snažne elemente onoga što se zove međunarodna sigurnost, globalna sigurnost, međunarodni vanjski poslovi, itd. I to mora biti prisutno jer bez toga, bez takvog pristupa, bez takvog gledanja na ovaj problem nećemo se moći nositi s onim što je najvažniji i i najznačajniji dio problema, a to je dostupnost. Ne dostupnost na ulici, ne dostupnost u Istarskoj županiji ili nekoj drugoj nego dostupnost na razini cijelog teritorija Republike Hrvatske i u tom kontekstu tu povezanost između nacionalne sigurnost Republike Hrvatske i dostupnosti droge u Republici Hrvatskoj moramo sve više osvješćivati i to mora biti sve prisutnije u ovim našim izvješćima narednih godina. Droga nije samo hrvatski problem i sve ove probleme o kojima mi ovdje govorimo i s kojima smo, i načinima rješavanja u određenoj mjeri nezadovoljni, svakako treba bit svjestan da su ti problemi prisutni i u mnogim drugim državama koje ulažu puno više, koje imaju puno više sredstava. I droga je ustvari jedan od ključnih civilizacijskih problema. Jer reći ću samo, ne bez razloga i zbog te činjenice 7. okvirni znanstveni program Europske unije, pitanje mentalnog zdravlja postavlja kao jedan od prioriteta. Svakako to zaslužuje mnogo više pažnje, jedan sveobuhvatniji, cjelovitiji pristup. Ono o čemu ovdje nije govoreno, a vezano je uz problem dostupnosti, želim istaknuti istaknuti a važno je. Odnosi se na probleme sigurnosti zaštite naših granica. Kako povećati taj dio mjera koji je itekako važan? Reći ću vrlo kratko, pred mjesec dana bio sam pozvan od Europskog centra za sigurnosne studije, Marshall centra da dam nekoliko predavanja koja su vezana uz probleme sigurnosti granica sa tehničko-tehnološkog aspekta i investicija koje su tu itekako važni. Jer to je onaj element koji određuje u znatnoj mjeri poroznost granica, proliferaciju, dostupnost, itd. O tome nažalost iz raznih razloga i razumljivih s obzirom na sastav ljudi koji je pisao ovaj dokument nije bilo rečeno ništa i svakako taj element zaslužuje puno više pažnje i puno više naših organiziranih napora. Sigurnost granica jedno je od najosjetljivijih i najvažnijih pitanja i u tom smislu taj dio tehničke, tehnološke potpore itekako zaslužuje posebnu pažnju. Svakako nije posebno isticano i pitanje uloge pravosuđa, državnih odvjetništava, itd. Na završetku predavanja koje sam imao pred 3 tjedna u Tirani došao mi je direktor Europskog centra za sigurnosne studije, gospodin John Rose, i rekao mi je, hvala vam lijepo na jako korisnom i dobrom predavanju, ali molim vas, imam jednu primjedbu. Ja sam rekao ok, šta je primjedba? On je rekao otprilike ovako, poslali su nam 15 pozivnica. Zahvaljujem se na tome što su došli predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, ali moram istaći da nije došao nitko iz državnih odvjetništava. I rekao je, izvijestit ću svoje nadležne. Marshall centar pripada Vladi Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke i zamolio me da to isto učinim u Republici Hrvatskoj. Ta vrsta obrazovanja na najvišim državnim razinama kad je u pitanju cjelovita, dobro izbalansirana strategija u borbi protiv zlouporabe droga itekako je važna i zaslužuje, ja bi rekao, jednaku odgovornost. Ne samo u financiranju, ne samo u rezerviranju određenih sredstava nego i u odzivu kad su u pitanju ovakvi organizirani napori Međunarodne zajednice da se ta razina odgovornosti u svakoj državi što je moguće više poveća. Interresorna suradnja je važna, ona je u jednoj mjeri naglašena, ali u svakom slučaju, opet želim naglasiti kad se bude radilo novo izvješće u kontekstu onoga što sam rekao, borba protiv droge je interes nacionalne sigurnosti, tada taj pristup mora imati jedan malo potpuniji, sveobuhvatniji okus. Mnogi programi Europske unije stoje nam na raspoloženju i treba ih koristiti i koristimo ih. Nije ovdje ništa rečeno o nekim drugim resorima koji u svemu tome imaju itekako važnu ulogu, ali završavam s onim što sam rekao na početku. Nadamo se da ćemo nakon ovih rasprava biti pametniji i sposobniji kvalitetnije i odgovornije i cjelovitije formulirati novu strategiju borbe protiv zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa u cijelosti bi mogao potpisati ovo što je kolega Ćosić govorio. I evo, u vidu replike, ja imam jedan prijedlog. Obzirom da se u potpunosti slažem da pitanje droge i njene zlouporabe bitno zadire u nacionalnu sigurnost. Evo ja vas molim, kolega Ćosiću, ajmo na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gdje nismo na ovu temu raspravili, zapravo raspraviti o tome da li je vrijeme da zauzmemo jedan drugačiji novi pristup u borbi u borbi protiv zlouporabe droge. Slažem se s vama da droga bitno narušava mentalno zdravlje nacije, ali isto tako morate imati na umu da i krivi pristup u borbi protiv droge može isto tako narušiti mentalno zdravlje, jer ako vam je 50% mladih ljudi u jednom obliku u doticaju s drogom, dakle oni su svi potencijalni zatvorenici. E sad pazite, pitam ja vas i svih nas ovdje, kako će ti mladi se sutra zaposliti, svi oni koji budu zateknuti s jednim jointom ili extasyjem ulaze u kaznenu evidenciju. Danas ne da se ne možete zaposliti u državnoj službi, ne možete se zaposliti zaposliti ni u malo ozbiljnijoj tvrtci ukoliko imate, ukoliko ste u kaznenoj evidenciji, dakle ne razmišlja se dugotrajno. I u potpunosti se slažem sa dostupnošću, ali imajte na umu i sljedeće: ne može se problem riješiti samo sa smanjenjem dostupnosti. Znate, imate, vi ste imali trendove vjerojatno se sjećate, snifat će se ponovo ljepilo, uzimat će se kombinacije različitih tableta i alkohola, dakle nema samo jedne metode, jednog načina, mora biti cjelovit program, a ja moram biti iskren da ja ga ne vidim.

Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa moram priznati da je hvalevrijedno zalaganje kolege Ćosića da se vrši edukacija pravosudnih dužnosnika pa i u inozemstvu, jer zalažemo se i čini mi se da je tu, da smo jednodušni da je i borba protiv korupcije, kriminala i svih ostalih zala isto tako dio borbe i dio nacionalne sigurnosti. Ja se nadam kolega Ćosiću da ćete upravo ono što vaša strana ove dvorane nije se zalagala kada je opozicija tražila da se da više novca za rad pravosudnih tijela pa i Državnog odvjetništva i jedan od razloga zašto se ne putuje po svijetu na edukacije na stručna savjetovanja to što Državno odvjetništvo i ostala pravosudna tijela nemaju dovoljno novca. Ja se nadam da ćete podržati ove godine i u pripremi državnog proračuna da se upravo za ta tijela izdvoji više novca, a ako ne bude toga ja sa evo držim vas za riječ da ćete onda podržati zahtjev nas iz opozicije koji ćemo djelovati amandmanski da se između ostaloga i za rad svih pravosudnih tijela pa i Državnog odvjetništva izdvoji više novca jer će to biti isto tako znak da se želimo uhvatiti u koštac kriminalom, korupcijom i svim onim što je negativno i negativno utječe na sigurnost Republike Hrvatske. Hvala lijepo. konstatirati sljedeće, radi se o ozbiljnom, preozbiljnom problemu i zajednička potpora svih nas kako bi bili što je moguće efikasniji, produktivniji izuzetno je važno. Ima nekih pitanja oko kojih ne bi smjelo biti spora. Mislim da ono što je evidentno prije svega i Vlada Republike Hrvatske ovaj čas radi na nekim važnim segmentima koji nažalost iz raznih razloga ovaj čas nisu sastavni dio ovog Izvješća i vjerujem da će se nešto od toga što je i te kako važno i u kontekstu ovoga što ste vi rekli vrlo skoro čuti. HDZ-ov interes je zajednički interes da budemo efikasniji, produktivniji jer brinemo ne samo o nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske, brinemo o našoj djeci, brinemo o našim susjedima, brinemo o našoj budućnosti, rekao sam bez pretjerivanja važna, prevažna tema. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Turić. **Turić, Marko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnik Ćosić ne bez razloga je nekoliko puta naglasio i u replikama i u svom izlaganju gdje poziva zapravo akciju svih i to je zapravo nedovoljno na oktave s kojima je on to izrekao, kako se to radi o planetarnom problemu, zlu, ovog trenutka ja ga nazirem kao najveće zlo svijeta, ali nešto bih ja htio ovdje reći, a to je da zapravo moramo se svi angažirati upravo ovo što je rekao uvaženi zastupnik, svi u akciju. Reći ću vam nešto iz moje blizine i bit ću osoban, nek' mi bude to dozvoljeno. Kao roditelj sam svjedokom gdje su ljudi zakazivali. Naime, radilo se je u razredu gdje je moje dijete išlo u gimnaziju, kao maturant, gdje su roditelji, ravnatelj i pedagog molili roditelje da dozvolimo da djeca idu na testiranje. I mi smo pristali svi. Dogodilo se je da jednog dana moje dijete je došlo revoltirano, povrijeđeno jer svi su roditelji nekako odustali, a ja jedini, moje je bilo tamo. To je bilo naprosto strašno. Tako da sam se morao ispričavati svom djetetu. On je ostao kao stigmatiziran, jedini s aspekta sumnji je bio tamo, morao sam ići u školu i to riješiti. uzimam to kao jedan primjer gdje mi zakazujemo. Verbalno je nešto, a kad je akcija onda ona izostaje iz onog dijela u kojem bi očekivali da će svi roditelji, roditelji, djeca, crkva, institucije, naprosto svi. Pa i ova gospoda koji su bili ministri u prošlom mandatu, vidite kako dobro znaju stvari i sintetiku i lake droge i ovo i sudstvo itd. Prema tome, zalažem se da se svi ozbiljno ovdje uhvatimo i da se ne umorimo u ovom problemu niti da se umislimo da ćemo to jednostavno riješiti, nažalost. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Pa puno je zabrinjavajućih činjenica i konstatacija koje proističu iz ovoga Izvješća, a i iz same današnje rasprave, ali mislim da je najgora ona a ta je da društvo, znači naše društvo, naša zajednica olako gubi bitku u suzbijanju zlouporabe opojnih droga. što nas treba duboko zabrinuti jer ako vidite ovo Izvješće zanimljiva je konstatacija da sustav funkcionira. S jedne strane sustav funkcionira, a dok s druge strane imate sve veći broj registriranih ovisnika, znači nešto manje od 23 tisuće registrirano, znači procjene postoje i u samoj Vladi, a i ovdje smo danas čuli da je ta brojka daleko veća negdje od tri do pet puta nego što je iskazana, a prema tome kako onda taj sustav funkcionira ako s druge strane situacija sve gora i gora? Ali je što je najgora ta situacija je sljedeća činjenica da mi na žalost nismo išli metodama znanstvenima kao što recimo bi bilo analiza dva slučaja, dva aktualna slučaja koja smo u zadnje vrijeme imali u Hrvatskoj. Prvo je slučaj Korčule. Ako bi proveli cjelovitu i pravu analizu slučaja Korčule na koje je hrabrost jedina imala ukazati, prokazati gospođa Ruža Tomašić zastupnica u Hrvatskom saboru, moja prijateljica i kolegica i ona nam treba dati svima svijetli primjer kako mi odovud možemo krenuti u borbu protiv ove pošasti, a da je ta, da se izvršila ta analiza vidjelo bi se iz sljedećeg da nitko ništa nije sustavno poduzimao na području Korčule, a imali smo i nacionalni program, imali smo i izvješća, ali je bilo vidljivo da nitko ništa nije poduzeo. Zanimljiv je slučaj znači da je izvjesni Jakša Cvitanović Cvik imao u to doba svima znano 92 kaznene i prekršajne prijave, a čujem da je tek prije nekoliko dana prvi put kažnjen i to nakon 11 godina, negdje 8 mjeseci je dobio zatvora. S druge strane vidimo da policija ništa nije radila sustavno, s treće strane vidimo da niti Državno odvjetništvo niti sudstvo nisu na tome primjeru, primjeru, slučaju ništa sustavno poduzeli i onda što je najgore ono što se događa u svemu tome imam informacije da je povodom Dana policije gospođa Ruža Tomašić bila kandidat za dodjelu nagrade priznanja u borbi u tome dijelu i nije prošla, i nije prošla, zanimljivo nije prošla. Znači bio je prijedlog da se nagradi jer je pokrenula pitanje rješavanja slučaja Korčule, dala je pozitivan primjer kako od svih trebamo djelovati i raditi i zanimljiva je situacija da nije prošla. Očito je da je bilo nekih drugih koji su bili, daleko su više napravili, možda su čak i sudjelovali u slučaju Korčula, ali sa druge strane. I situacija druga, drugi slučaj, znači šta analizom možemo doći do dobrih podataka. Čitate ove tjednike naše i vidjeli ste negdje početkom srpnja u jednom našem tjedniku, bio je objavljen popis kafića u Gradu Zagrebu gdje se konzumira droga. Nakon toga to je prenešeno u druge i dnevne listove pa je čak me je zaprepastila jedna činjenica da je bila jedna karta buduća turistička sezona se priprema u tijeku gdje na kojem području se znači može konzumirati droga. I zanimljivo je da nitko u ovoj državi nije našao na shodnim niti policija, niti Državno odvjetništvo niti bilo tko drugi da utvrdi te činjenici. Znači popis je bio kafića u Zagrebu, 17 mislim mjesta je bilo gdje se kao uredno se konzumira droga, kokain, heroin, bilo je raznorazne vrste toga i nitko ništa nije poduzeo, nitko ništa nije napravio i onda kažemo da nam pravna država funkcionira. Znači na samo ta dva slučaja analizom slučajeva možemo doći do dobrih zaključaka, a to je koji je tijek droge negdje, tko stoji iza toga, kako i na koji način nije recimo policija radila svoj dio posla, kako i na koji način recimo Državno odvjetništvo nije radio svoj posla ili kako i na koji način recimo sudbena vlast nije radio svoj dio posla. Nemojmo se zavaravati, takvih situacija, takvih slučajeva vjerojatno što sam ja ovdje iznio ova dva može svatko od vas kazati i zato ovaj prijedlog da mi budemo vjerodostojni ajmo sami dragovoljni se prijaviti za testiranje, ajmo reći da to napravi Vlada, ajmo reći da to napravi Ured predsjednika, ali svi oni koji su znači kao primjer vjerodostojnosti, ali svi oni koji sudjeluju u ovome akcijskome programu na suzbijanju. Na taj način ćemo dati i svijetli primjer kako i na koji način se treba odgovorno odgovorno boriti i suzbijati zlouporabe od droge jer će nam se dogoditi isto što je bilo prošle godine, isto smo raspravljali izvješće, onda je čak bilo rečeno da se u sklopu toga priprema ta nacionalna strategija je donešena 2. prosinca ove godine, ali će nam se na žalost isto događati da će se i dalje povećavati broj onih koji koriste drogu, na žalost i dalje će nam se dokazati da mafija, narkomafija u Hrvatskoj će sve više i više zarađivati na ovome, na švercu drogama. Pazite, situacija da je recimo, procjena je da tome zaradi preko 600 milijardi dolara. To je ogromni novac, a za razinu Hrvatske znači tu se kreće prema nekim procjenama od 120 do 150 milijuna eura, a svaki dan smo svjesni i činjenice da je baš zahvaljujući gospođi Ruži Tomašić i policija počela funkcionirati. Moramo biti svjesni da je policija i na Korčuli i u drugim dijelovima počela funkcionirati i normalno da taj dio pozdravljam, taj dio pozdravlja, ali se ne mogu pomiriti s činjenicom da je netko od ili dužnosnika ili od birokracije skinuo je s prijedloga da bude nagrađena jer je pomogla policiji i svima nama, cijeloj društvenoj zajednici da krenemo u odlučni obračun i borbu protiv narkomafije narkomafije i protiv ovoga dijela za koga je i kolega Banac i mnogi su ukazivali jer svi ti slučajevi, znači ako se ne krene, ako se ne poduzmu odgovorne i učinkovite mjere i radnje samo idu na onoj tezi da su svi u taj dio umiješani jer kako se moglo dogoditi da je od svih pobjegao, a policija ga navodno uhitila, a znaju svi da se nalazi na području Bosne i Hercegovine. Što je napravio na tome području da i dalje je droga dolje nazočna, i dalje je droga nazočna i događa se ono što je najgore, to je taj dio da ljudi koji žive na tome području ne smiju javno to govoriti zato što se boje za sudbinu svoje obitelj ili nekoga u tome dijelu. To su bile vidljive na tribinama koje je održavala gospođa Tomašić na onome području. Prema tome, znači mi kao saborski zastupnici moramo tu biti odgovorni i svojim primjerima dati kako i na koji način možemo pridonijeti da se počnemo boriti protiv ove pošasti jer ne daj Bože da iduće izvješće bude još gore pa da se kaže napravljen je pomak, sustav funkcionira, da imamo recimo službeno preko 30 ili 40 tisuća registriranih korisnika droge. To neće biti nikakav rezultat. Prema tome, ajmo sad razgovarati o tome da nam se ne bi dogodilo novo takvo izvješće. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Letica. manje je optuženih, manje je kažnjenih ali je ipak više ovisnika i tu smo svi vidjeli iz ovog izvješća i svi smo jedinstveni u ocjeni da stanje u u društvu ne funkcionira i da zaista su potrebne hitne mjere da se nešto poduzme i zato se slažem i sa kolegom Ćosićem koji je kazao da ovdje treba sjediti i predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova a ja bih rekla i predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja. I svakako imam osjećaj i čini mi se da smo jedinstveni u tome da represivni organi zaista trebaju učinkovito odraditi svoj posao. Mi ne možemo biti odgovorni za nekoga tko je neodgovoran. Pa kad kaže kolega Lučin da će biti stigmatizirani oni koji su zbog ekstazija jedne doze ekstazija će biti u sudskom dosjeu i neće moći dobiti posao. Pa za majku Božju, ako znaju da će biti odgovorni zbog toga i da znaju da neće moći dobit posao zbog toga pa zašto to rade? Pa ne možemo mi biti odgovorni zato što su oni neodgovorni! A upravo zato treba raditi i obitelj i škola i cijeli sustav da se sustav vrijednosti promjeni, da naša djeca konačno znaju biti odgovorna. Nema onog roditelja u društvu, u svijetu, koji ne bi htio da mu dijete bude najbolje, da mu bude dobar učenik, da mu bude vrijedan radnik, da bude obrazovan, da bude koristan član ovog društva. Nema toga roditelja. Ali očito da mnoge roditelj treba naučiti kako biti odgovorni Odgovor na repliku. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa drago mi je da kolegica također se slaže sa ovima konstatacijama. Na žalost koje nisu samo moje nego su to konstatacije izvješća ali ne slažem se sa ovim dijelom da mi nismo odgovorni. Odgovorni mi jesmo. Imamo zato svijetli slučaj gospođe Ruže Tomašić, kako i na koji način se može boriti protiv ove pošasti. A drugi dio, zašto smo mi odgovorni? Zbog činjenice, jel' mi svako od nas ovdje predstavlja najmanje 17 do 18 tisuća hrvatskih birača koji traže od nas, oni su nas izabrali da umjesto njih donosimo odluku, da umjesto njih nastupamo, traže od nas da se obračunamo sa tom pošasti i to odgovorno i da ukazujemo kako i na koji način se može, pa da prozivamo Vladu, da prozivamo sve neodgovorne ne radi provezivanja, ne radi kritizerstva nego da budemo konstruktivni kako bi se situacija popravila i da njihova djeca, naša djeca, unuci, praunuci ne bi došli u ovaj glib, a znamo i sami kakva je situacija. Imali smo puno slučajeva i obitelji i slučaj one maloljetnice s Koručule koju je gospođa Ruža Tomašić, dijete spasila od te pošasti droge. Znači to od nas očekuju hrvatski birači i mislim da se toga dijela trebamo držati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Sabati. vijest koju sam i ja dobio od PDS, Pučke dojavne službe, naime da je doista kolegica Ruža Tomašić bila predložena za neko priznanje od strane MUP-a i da to je opstruirano. Znači to je jedna krupna vijest i mislim gospodine dopredsjedniče Sabora da trebate kod ministra Kirina Kirina to provjeriti. I posebice ako se uzme u obzir okolnost da je gospođa Ruža Tomašić i zdravstveno stradala, bila je pod stresom najvećim u zadnjih nekoliko godina. Ja sam i ranije predlagao da bi je trebao ovaj Visoki dom predložiti za nagradu Grada Zagreba a ne očekujem da bi je mogao odlikovati predsjednik Republike. Hvala lijepo. dva neovisna izvora došao do ovih informacija putem PDS-a, kao i gospodin Slaven Letica i mislim da je prijedlog uvaženog kolege na mjestu, da očekujemo da vi nazovete ministra Kirina i da kaže, šta je istina u ovome dijelu a ako je to, a ne vjerujem da nije točno ovo što smo Letica i ja čuli onda je to stvarno zastrašujuće, kako MUP dodjeljuje priznanja ta. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnica Lalić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kovačević, imate apsolutno pravo kad kažete da se ne bavimo analitikom slučajeva iz kojih bi trebali izvlačit određene pouke i zaključke. Mi jednostavno nemamo političke volje za čitanje znakova, vremena. Što se tiče ovog slučaja na Korčuli, točno je, tu je došla do izražaja hrabrost vaše kolegice Ruže Tomašić, ali sva jad i bijeda našeg represivnog aparata, jer policija umjesto da privodi u zatvor, odvodi na kavu a privođenik, diler zdimi, i sada da mi to sve skupa i analiziramo. I slažem se sa kolegom Ćosićem, koji kaže da treba sveukupni angažman svih nas jer smo svi odgovorni, apsolutno se s tim slažem. Međutim, da tome i pristupimo i u mnogim stvarima gdje smo se usuglasili, gdje smo donijeli jedinstvene zaključke, ovaj Sabor je donio određene zaključke jednoglasno, što znači da je politička volja svih stranaka bila da ti zaključci se i operacionaliziraju. Međutim, u konačnici mi imamo šutnju Vlade a mi u Saboru, što smo mi napravili? Što smo mi napravili? Mi smo slegnuli ramenima na šutnju Vlade i recimo danas kad čujemo obrazloženje, ponovno se vraćam na Zakon o terapijskim zajednicama. Ma ne mora biti Zakon o terapijskim zajednicama gospodine državni tajniče. Ma nek bude koji hoće zakon. Ma nek se zove kako hoće. Al' nek pravno regulira i dade pravne okvire za ono što nam struka kaže da je potrebno. A ovako prepuštamo to. A mogu terapijske zajednice bit svakojake, može svatko radit, možemo mi plasirat tamo i sredstva a da ta sredstva su bačena u vjetar i onda mi, kada raspravljamo o ovom izvješću i o ovoj temi onda kažemo, pa mi smo dozvolili da 50 milijuna kuna ode u vjetar. Te odgovornosti ne smijemo, ne smijemo se prema svojoj odgovornosti tako odnositi. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice. Pa u pravu ste. Slučaj Korčula je upravo dokazao i ukazao na to da taj sustav za koji se kaže u izvješću Vlade da funkcionira da uopće ne funkcionira i to su eklatantni primjeri kako se može tvrditi jedno u izvješću a na primjerima, kao što je slučaj Korčule, kao što je ovaj slučaj otkrivanja kafića gdje se otvoreno može konzumirati kokain, i svi oblici, heroin, i svi oblici droga, o tome eklatantno govore kako je, dapače suprotno. I prema tome, ajmo ubuduće se na ovakvim načinima analiza metoda i slučajeva doći ćemo do pravih rezultata, pokazatelja, do pravih strategija i pravih akcijskih planova i programa, kako i na koji način trebamo djelovati ali ne samo policija, ne samo Vlada, nego i mi zastupnici u Hrvatskom saboru.

ovo što je i kolegica Lalić govorila. Naime, opisana analiza slučaja ne može biti strategija. To ne može biti supstitucija jer institucije ne rade svoj posao. Svi znamo primjerice da je edukacija i prevencija najbitnija ali osposobiti treba ured, županijske centre i kadrovski, prostorno osmisliti nekoliko nacionalnih prioritetnih programa, stvoriti snažniji sustav financiranja ali prije svega trebaju trebaju institucije spriječiti da dileri slobodno hodaju ulicama. Treba smanjiti dostupnost drogama. Naravno, kad govorimo o ovom izvješću onda je evidentno iz njega vidljivo da imamo neujednačeni rad županijskih centara. Pa nije baš da u Istarskoj i u Zadarskoj itd. županiji je najveća prisutnost droge nego ti centri najviše i najbolje rade. Pa tako isto i za Varaždinsku županiju ako se gleda ona je tu u vrhu ali ja znam da je tamo '96. godine osnovan županijski centar i da se iz godine u godinu ulaže iz županijskog proračuna. Pa to bi trebalo stvoriti, dakle sustav financiranja i institucije koje bi u svakom slučaju radile svoj posao da maknu dilere s ulice. Odgovor na repliku. a Vlada tvrdi da postoji sustav, čuli smo da postoji sustav onda sam ja uzeo dva primjera da analiziram da li taj sustav djeluje i na oba dva sam dokazao da ne djeluje. Dapače, kapitulirao je. Prema tome, u čemu je problem? Može biti prekrasna strategija ali ako nema provedbe nema od toga ništa. Načelo o rimskom pravu kaže "I loš zakon će biti dobar ako ga provode dobri ljudi.", ali i dobar zakon će biti loš ako se ne provodi odnosno ako ga provode loši ljudi. Prema tome, dajmo se nešto naučimo. Znači, ovi slučajevi tu, analiza slučajeva služi o tome da ispita da li sustav funkcionira ili ne funkcionira. Ja sam dao dva a mogao bih dati još deset takvih primjera. Hvala.

izložimo testiranju na droge. Pa, bilo bi vrlo interesantno vidjeti rezultate različitih testova ovdje počevši od onih prvih pa do ovih na ovisnost. Međutim, time mi ništa ne bismo ustvari pokazali. Time bismo ustvari pokazali da smo kapitulirali od onog pravog problema uzroka dostupnosti droge i zašto droge ima više. I kao što kaže kolegica, nedvojbena je činjenica da droge ima sve više, i ovaj primjer koji ste naveli sa našom kolegicom Ružom. Pa svi su to znali. Ali, sustav reagira tek na guranje. Kad nema kud onda reagira. Pa svaka četvrt malo većeg grada zna točno se tko je onaj veći malo diler. Taj vam ne ide na ulicu, taj nikad nije ovisnik i kod njega policija nikad ne dolazi. Istina je i to da svi oni ljudi bilo fizičke osobe ili oni koji su dužni djelovati s obzirom da se nalaze u sustavu moraju biti svjesni i svjesni su toga da uhvatiti se u koštac s takvima znači izložiti vlastiti život. Ali to je točno. Ali, zbog čega se to ne radi? Ne radi se iz različitih razloga. Prije svega, normativno su stvari drugačije postavljene, da su oni ostali izvan zakona jer vi hvatate djecu umjesto da ih liječite i njih trpate u zatvor kolegice koja ste replicirali ovoj, za Ekstazy jedan koji je jedan drugome dodao tri godine zatvora. Pa nisu suci baš toliko naivni i zbog toga niti koriste se i državni odvjetnici, načelo oportuniteta, pa uopće to ne optužuju

predložio da mi njima damo dobar primjer, konkretan primjer da ne samo da imamo političku nego i osobnu volju da se borimo protiv zlouporabe opojnih droga i to da se sami testiramo, pa prema tome na taj način ćemo dati najbolji primjer i njima kako i na koji način svi zajedno možemo u borbu protiv toga. Hvala. Replika uvaženi zastupnik Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Ja bih ovdje želio samo replicirati kolegi Kovačeviću na ovu generalizaciju oko funkcioniranja sustava. Dakle, moram reći da u Koprivničko-križevačkoj županiji policija što se tiče sprječavanja zloupotrebe droge funkcionira i da je prošle godine odnosno ove godine u operativnoj akciji zaplijenjena najveća količina droge u povijesti. Dakle, očito je da na nekim dijelovima Hrvatske sustav funkcionira a na nekim drugim dijelovima Hrvatske da taj sustav ne funkcionira. Prema tome, nemojmo sada nepravedno optuživati, oni doista koji su marljivo radili da spriječe, da presjeku te tokove droge u Hrvatskoj jer ta droga nije bila namijenjena samo tržištu naše naše županije niti u Hrvatskoj nego vjerojatno i za neka druga tržišta i upravo dobrim postupanjem ne samo policije nego i lokalne zajednice, suradnjom sa lokalnom zajednicom je to uspjelo se Možda bi bilo dobro da se i taj case uzme da se vidi kako sustav može na pojedinim dijelovima funkcionirati. Ono što mene brine da se na dijelovima gdje sustav nije funkcionirao a to je Dubrovačko-neretvanska županija odnosno policijska uprava ništa ozbiljno nije dogodilo. Dakle, da nitko nije smijenjen, da nitko nije otpušten iz policije a koliko Vlada drži do ovog izvješća odnosno do prevencije ovisnosti od droga govori i to da ne da ne sjedi ovdje ministar policije, ovdje ne sjedi niti jedan ministar. Ovdje danas ovo izvješće ne brani niti potpredsjednica Vlade za obitelj koja je trebala ovdje doći sjediti i braniti ovo izvješće odnosno reći nam što će u budućnosti sve raditi. navodno su otvorena obiteljska savjetovališta diljem Hrvatske. Evo, mi smo se slikali u šestom mjesecu u Koprivnici, do dana današnjeg nije raspisan natječaj još niti za radna mjesta. Dakle, samo se važno poslikati a poslije toga što će biti biti će. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ali moramo isto također kazati, mislim da vi se trebali zabrinuti zašto se uopće tolika količina droge nalazi na vašem području, s jedne strane. S druge strane znači ja sam išao metodom sluačajeva da testiram je li funkcionira ili ne funkcionira sustav? Znači ne možemo govoriti o fragmentarnom funkcioniranju sustava. Ako on segmentarno, fragmentarno funkcionira recimo na području vaše županije u smislu rada policije, ali imamo … /Govornik se ne razumije./ … gdje totalno ne funkcionira je li tako? Imamo područje grada Zagreba gdje je ovo bilo objavljeno, ništa ne funkcionira. Prema tome onda to nije sustav nego da je to skup parcijalnih, dobrih ljudi koji eto hoće ono što mi hoćemo, a to znači da sustav napravimo kao cjelinu i da funkcionira. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Arapović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ne znam, mnogi su hvalili ovo, ja bih Pero rekao da, uvaženi kolega da se ja ne mogu složiti s većinom vaših stvari. Vi ste se, tu rekli da vi znate, da vi sve znate, da je, da je, da mi svi znamo, a šta znamo? Da mi znamo čak i gdje se nalazi dotični gospodin sa Korčule? Da je u Bosni i Hercegovini. … /Upadica se ne razumije./ … To se, novine su pisale. Nemoj da kažem šta je sve. Kad smo govorili o novinama ti si rekao ovako, vi ste rekli gospodine zastupniče. Kao, u 17 restorana i kafića u Zagrebu se šmrče kokain. Molim da je pisano u novinama i da to svi znamo. Evo, u svim tim kafićima i restoranima sam boravio. To izgleda da sutra u novinama izađe, u Saboru su našli pozitivno, našli su, piše u novinama da su našli samo pozitivno na kokain u nekim WC-ima od tih restorana. To je jako ružno kada govorimo da svi restorani u gradu Zagrebu, kafići da se može šmrkati i uzimati kokain. To ne mogu opravdati. Druga stvar, nadovezat ću se na ono kad kažemo: «Svi znamo», pa je čak jedna kolegica zastupnica rekla da svi znamo u četvrtima. Zamislite a ta kolegica je bila ministrica pravosuđa. Nijedan diler za vrijeme toga nije niti je pao niti je uhapšen niti se šta otkrilo. A možemo govoriti da svi sve znamo. Ja osobno ne znam tko uzima drogu, tko prodaje drogu? Da droge ima, ima. To jedino mogu reći. Hvala lijepo. na repliku. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa meni je žao što kolega Arapović očito ništa nije razumio što sam ja govorio. Ja sam govorio da je početkom srpnja ove godine u jednom tjedniku bilo objavljen podatak sa imenima kafića u Zagrebu gdje se šmrka kokain, konzumira droga. U svakoj, u svakoj Franjo, /Govornik se ne razumije./ … bilo u medijima. Pravna država ili će reći to je istina ili će reći taj tjednik, to je netočna stvar, time se uznemirava javnost u ovome smislu da tamo se ne konzumira. Znači ja sam govorio sa aspekta da je to nedopustivo. Ako se u jednom tjedniku objavi ta vijest i nitko ništa ne poduzme u smislu da kaže to je ili nije nego ona varijanta da to i dalje ostane u zraku je li je ili nije? U tome je problem. S toga stajališta sam ja govorio. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. U ovoj raspravi poći ću od vrlo jednostavnog, logičnog pitanja da li mi kao država kao društvo ovu bitku s drogom dobijamo ili gubimo? U izvješću piše: «Sve je više ovisnika. Sve je više droge i droga je sve dostupnija.» Kad bi podaci govorili o smanjenju ovisnika, o manjim količinama droge na ulici, o sve nedostupnijoj drogi ja bih onda rekao strategija koju mi kao društvo, kao država imamo za borbu protiv droge je dobra. Ona daje rezultate. Međutim mi iz godine u godinu čitamo podatke koji nam govore suprotno. Pa to čitamo i u ovom izvješću. Znači nešto ne valja. Ili ne valja strategija ili je strategija dobra ali onda oni koji ju provode ju loše provode pa ne daje rezultate ili ne valja ni strategija niti valja metoda borbe. Ja se bojim da je ovo treće. E sad, mi se moramo odlučiti hoćemo li mi hvaliti ovakva izvješća iz godine u godinu, biti zadovoljni statističkim podacima ili ćemo otvoreno priznati krenulo se u pogrešnom smjeru pa su nam zato rezultati loši. Zašto kažem da mislim da se krenulo u pogrešnom smjeru? Osnovno pitanje koje si moramo postaviti protiv koga mi vodimo rat? Protiv narkomana, ovisnika ili protiv dilera? Ako smo se odlučili voditi rat protiv ovisnika onda je Vlada u pravu, tu je uspješna. Tu je uspješna, njih se sankcionira. Izmijenjen je Kazneni zakon, tri godine zatvora … /Govornik se ne razumije./ … kazna. Super! Ako nam je to cilj. Pozatvarati sve ovisnike. Ali ako mi trebamo voditi rat protiv dilera, a ne protiv ovisnika onda nam metoda ne valja. A da nam metoda ne valja pokazuju brojke koje evidentno kažu da ne valja jer su rezultati loši. Ovisnike treba liječiti, a ne kažnjavati. Treba ih liječiti ili u terapijskim zajednicama ili ih treba liječiti Metadonom. Pa to stručnjaci moraju reći. Evo tu u ime Kluba HDZ-a je predstavnik Kluba rekao da Metadonska terapija ništa ne valja. To on zna bolje valjda od stručnjaka. I dok god mi budemo tako radili da političar odlučuje je li Metadonska terapija dobra ili nije dobra dotle se mi nećemo pomaknuti s mrtve Neprestano govorimo: «Rat treba voditi protiv dilera a ne protiv ovisnika.» E sad kako se vodi taj rat? Novac zarađen na drogi je dakako ilegalni, crni, prljavi novac. Njega treba tek oprati. Pa kako se mi borimo protiv pranja novca uopće u Hrvatskoj? Jer to će biti efikasno. To tek, da ne dopustimo onome tko drogu stavlja u promet da taj novac opere. Da ga tu uhvatimo. Ne da ga hvatamo u disko klubu jer tamo njega nema. Ne zalazi on tamo. A kako se mi borimo protiv tog pranja novca? Eto u aferi Brodosplit za koju Interpol tvrdi da je eklatantan primjer pranja novca, još nije saslušan ni Siniša Poljak. Nije se našlo vremena da se čovjeka sasluša. Prijatelj premijera Sanadera, kako se zove? Izvršni tajnik HDZ-a zadužen za blagajnu, ja se ne čudim da ga policija nije saslušala. … /Upadice se ne razumiju./ … Ja se ne čudim da ga policija nije saslušala. On je bio na vrlo visokoj funkciji u stranci. Interpol kaže to je pranje novca, policija nikog ne saslušava, ne baš takve. Ljubi božji, tako se mi protiv pranja novca borit nećemo, jer ako su te funkcije da li je netko blagajnik stranke, da li je netko prijatelj Sanader može njemu biti olakotna okolnost, a imamo 6 milijuna sumnje. **Milinović, Darko (HDZ)** Ja vas molim da se vratite na temu jer ću vam u suprotnom oduzeti riječ. Molim vas da se vratite na

Ma kako mi možemo očekivati da će ova Vlada kontrolirati 150 ili utvrditi gdje je oprano 150 milijuna eura kad neće utvrditi gdje je oprano 6 milijuna eura. Kako? Gdje mi tome možemo vjerovati? Ma gdje mi možemo uopće o tome ozbiljno razgovarati kad mi potpredsjednik prijeti oduzimanjem riječi kad o tome govorim, o pranju novca, o tome da se u ovoj državi ne bori ne bori protiv pranja novca, a zastupnik Jurkin nam je ovdje držao predavanje o Čerčilu. Jako puno veze ima Čerčil sa drogom. Nije mu se oduzela riječ. To su uopće dvostruki kriteriji prema Siniši Poljaku, prema pranju novca, prema bilo kome. Prevencija. Kakvo opravdanje molim vas ima ministar Primorac, to je prije da nije danas ovdje. Kakav on to važniji posao ima? Zašto nije uvedena obavezna edukacija u osnovne škole? U petom razredu osnovne škole na jednom nastavnom satu se uči o opasnosti od droge, od alkohola i od nikotina i ako mi mislimo da je to dobro, da smo sad napravili, onda nećemo, onda ćemo izgubiti bitku, onda se predajemo odmah. A zašto to nije jedan obavezan predmet kroz cijelu osnovnu školu jer opasnost je prevelika. Shvaćate? Ne zato da bi se netko pravio važan ili da bi netko poslije mogao reći ja sam kao ministar to uveo. Opasnost je prevelika. Kako mi možemo računati na uspjeh ako policiji diler pobjegne, ma ne zato što je vješt pa im je pobjegao nego jer su išli s njim na kavu, a da nakon toga ne padne ministar unutarnjih poslova. Mora podnijeti ostavku, ne zbog subjektivne krivnje, nije ga on pustio, zbog objektivne odgovornosti. U ovoj državi nema odgovornosti. Ako država ima problem, a mislim da država ima problem, da mi kao društvo imamo problem onda se moramo dogovoriti ljudi hoćemo li mi taj problem rješavati efikasno ili ćemo ostaviti tako, praviti se da ga rješavamo, pisati ovakva izvješća pa onda ih hvalili u Saboru takva izvješća, a konzumenata sve više, a droge sve više, a droga sve dostupnija, ako ćemo tako a onda ovo sve skupa gubi smisao. Ali ako ćemo se stvarno odlučiti da suzbijemo to zlog, svi se slažemo da je to zlo, onda oprostite moramo postaviti pitanje odgovornosti ministra unutarnjih poslova kad policiji pobjegne diler jer ga vode na kavu, moramo jer samo tako ćemo natjerati i sve druge u lancu da se ponašaju odgovorno. Onda moramo postaviti pitanje odgovornosti istog tog ministra što nisu saslušani do dan danas ljudi za koje Interpol tvrdi da sudjeluju u pranju novca, moramo pitati, pa nek objasne zašto nisu saslušani. Pa moramo pitati pa kako ne znaju gdje je taj Maček koji je podigao novce nekakve. Ne znaju, još ga nisu ni tražili. Moramo jer i za to je netko odgovora, a kada budemo se uspješno borili protiv pranja novca, kad budemo imali policajca pred školama koji prate …/Govornik se kad ne budemo progonili konzumente nego dilere onda ćemo moći reći da smo učinili ono što nam nalaže građanska dužnost i naše političke obveze. Hvala.

da sam ja rekao metadonska terapija ne valja. To nije točno. Ja sam rekao i ostaje kod toga da je provođenje metadonske terapije kod nas i u svijetu sve više upitno, a da doživotna besplatna dodjela metadona i stvaranje teške metadonske ovisnosti velika je zapreka u odvikavanju droga i da bi to bilo po prilici kao da besplatno damo alkohol alkoholičaru, to sam rekao, ali nisam rekao da ne valja. Ali vi ste tu još iznijeli toliko krivih navoda, a zaboravili ste reći jedan točan da je borba protiv ovisnosti i protiv zlouporabe droga još u ovakvom obliku u kojem se provodi veliki uspjeh hrvatske državne politike obzirom na ono da je 2001. godine iz vaših redova kolegica jedna mlada koja danas više ne sjedi u klupama kao zastupnica javno propagirala uzimanje droga. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Jarnjak. Poštovani gospodine predsjedniče, saborski zastupnik Stazić je rekao niz netočnosti, praktični cijela njegova diskusija je netočna, ali jedan je posebno opasan i netočan navod, a to je da ova Vlada maltene treba pozivati ljude na saslušanje u predmetu koji vodi Državno odvjetništvo. Gospodine Staziću kao pravnik vam je jasno kad je predmet u obradi sudskog nadležnog organa da tada više nitko nema pravo sa strane se petljati jer je to pritisak na te sudske organe. To je teža vaša odgovornost za tu netočnost što ste po struci pravnik. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Peronja. Gospodine potpredsjedniče, kolega je zastupnik Stazić osim što se nije držao dnevnog reda netočno iskazao da Vlada treba provoditi postupak, da ništa nije napravila u slučaju Brodosplit. Naime, istražna tijela policijska uprava to zna i ne samo cijeli Split jer je objavljeno u novine, radi svoj posao brzo i učinkovito, a ono što premijer radi jest što je mogao kao predsjednik Vlade i to je napravio požuruje da se ti i slični postupci bez obzira gdje su i tko u njima sudjeluje čim prije dovrše i oni koji su krivi kazni.

je trebalo postaviti pitanje odgovornosti ministru Kirinu. Ministar Kirin je vrlo brzo reagirao, ali ja mislim da bi trebalo postaviti pitanje i gospodinu Staziću i njegovoj ekipi zbog imitacije kulturne kineske revolucije na Trgu žrtava fašizma o kojoj se pokazalo da je jedinica za

Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega Staziću da ne valja ni strategija, ni koncepcija, ni metode. I postavili ste ključno pitanje. u ovoj borbi protiv droge tko je ovdje neprijatelj? Država ga je definirala, ova vlast ga je definirala. To je onaj dječak ili djevojčica od nepunih 16 godina koji dodaje jedan drugome ecstasy. Tu represija je nemila. Dakle, najprije kazneno djelo posjedovanja. ... /Govornik se ne razumijem./ … kaznu od godine dana. Sada za takvo jedno dodavanje minimum 3 godine. I pogledajte malo kako ta represija prema toj djeci ide. Što sve pokazuje? Da je broj ovisnika veći, da je droge sve veće. Znači gospodo ne valja vam posao. Ali vama valjaju ovisnici svake vrste.

logično je tko je onda neprijatelj. Prema tome, očito je da je borba sasvim uperena prema pogrešnim osobama, prema žrtvama je. Ma nitko neće reći da je drogiranje korisno, odnosno da je to štetno, to svi znamo. Ali metode da se tu djecu kažnjava tako drastično, vidite da nije urodilo plodom. Da oni to rade sada od kad je zapriječena kazna minimum, na suncu, sred bijela dana ih hvataju policajci ko zečeve. Ali ovu uglednu gospodu, ove ugledne biznismene koje kažem ni u kom slučaju nikad nisu ovisnici, nikad nisu dileri oni ulični. I taj ulični diler on je u dnu piramide. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Kažete vaša pristojnost nalaže da gledate u mene. Meni je žao, najmanje ste u mene gledali. Uistinu mi je žao. Odgovor na repliku, ljubomoran da. Ma vidite kolegice, ne bi ja imao ništa protiv represije i za posjedovanje droge. Droga je zlo. Stvarno ne bi imao ništa kad bi to davalo rezultate, kad bismo mi sad imali izvještaj. Evo, Vlada je imala jednu originalnu ideju, originalnu posve, ajmo mi u progon narkomana, narkomana, ili čak i ne narkomana, progon onih koji eksperimentiraju, možda koji su prvi put došli u doticaj s drogom. I vidjet ćete da će nam to uspjeti. I vidjet ćete da ćemo mi suzbiti drogu u Hrvatskoj. I da su u tome, da u tome imaju minimalan pomak, minimalan ja bih vam rekao svaka vam čast, skidam šešira i pozdravljam vas, pozdravljam ovu vašu odluku. Ali kolegice kad ta represija ne samo da ne daje nikakav rezultat, nego se stanje pogoršava, policija se bavi hvatanjem klinaca po disko klubovima, nema se vremena baviti dilerima. Ja se samo pitam je li se to htjelo, je li se namjerno htjelo policiju zaposliti da se bavi klincima pa da se ne bi stigla baviti ovima. Ne mogu vjerovati, ne mogu vjerovati da bi čak i ova, ovako nesposobna Vlada imala tu zlu namjeru. Jer to bi zaista bila zlonamjera. Ali, oprostite, kad jedan zastupnik kaže da nema tu, nema smisla postavljati pitanje odgovornosti ministra zato što bježe dileri, nema smisla da je to čisto politikanstvo Staziću, onda više nisam siguran u ovu tvrdnju koju sam Replika, uvaženi zastupnik Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić je postavio pitanje protiv koga se mi borimo, protiv koga se bori ova Vlada, protiv koga se bori ovo društvo i mi ovdje u Saboru. Pa je kazao protiv ovisnika, protiv dilera. Ja bih pokušao odgovoriti na to pitanje, a u skladu sa njegovom raspravom. Mi možemo poći od toga da je diler doista zao čovjek i protiv njega kako god da se borimo mislim da ta borba je opravdana. Međutim, ovisnik nije zao čovjek nego je bolestan. Ja ću vam sad kazati doista kao liječnik protiv koga bi se doista trebali boriti, protiv bolesti. Zašto? Jer ovisničko ponašanje se definira kao sociološki, psihološki, biosocijalni problem sve do genetskog i molekularnog, dakle oštećenja na toj razini i ta bolest se svrstava u kroničnu, recidirajuću bolest mozga posebno. Prema tome, protiv toga se borimo. A ovo izvješće u kojem ste vi govorili na ovaj način na koji jeste je dokaz učinjenoga. I konstatacija u izvješću da imamo problema, da imamo sve više onih koji su ovisni nije dokaz lošeg rada. Također, reći ću vam jednu znanstvenu utvrđenu činjenicu. Ako pije, ako pušimo u našoj obitelji, odnosno ako ovi mladi ili bilo koji drugi prvi put popuše cigaretu ili popiju alkohol i napiju se imaju veću šansu da uzmu i droge. A gospodine Staziću vi pripadate stranci koja se bori legalizaciju lakih droga. Sad možete zamisliti koliko ste u zabludi. Dopustite mi da konstatiram kako vašeg inače nekad dobre rasprave ovaj put, ova koju ste ovdje prezentirali nije uopće doprinos borbi protiv ove bolesti i ove velike ovisnosti. Hvala lijepo. **Milinović, Prvo, nikada se ova stranka nije borila za legalizaciju lakih droga. To je potpuna neistina ili vaše potpuno nerazumijevanje problema. Zalagali smo se za dekriminalizaciju. To je jedno, nešto posve drugo. A posjedovanje lakih droga bi ostajalo u prekršajnoj sferi. Prema tome, ne bi bilo legalizirano kao što vi to nama imputirate ili ne znate što znači legalizacija. Ali ja vas molim, kad o tome u buduće govorite, govorite sa razumijevanjem. Ne dajte se na SDP nabacivati izmišljotinama. To vam neće pomoći, pa to ljudi znaju. Pa slušaju oni i znaju valjda razliku za razliku od vas između legalizacije i dekriminalizacije. Drugo, vi kažete da zbog toga što su rezultati porazni ne trebamo reći da Vlada radi loše. Pa nego šta ćemo ih? Hvaliti? Trebamo reći bravo, imate povećani broj narkomana, imate više droge na ulici, bravo, izvrsnom metodom se borite. Pa nemojte to od nas tražiti. Pa nismo ipak donekle razumni ljudi koji znamo razmišljati. Mi, oprostite, upozoravamo Vladu, dobronamjerno upozoravamo, u redu, išli ste jednim putem pokazalo se kad ste se odlučili za taj put o kojem ste govorili, to vam ne valja, nećete imati rezultata. Nećete. Niste nas poslušali. Sada kad dolazi izvješće, kada se vidi da smo bili u pravu, opet vas dobronamjerno upozoravamo. Šime Lučin vam je u ime kluba rekao, razmislite o tome da promijenite strategiju. Dajte u ovo izvješće da ste dali jedan prijedlog minimalnih inovacija, minimalnih. Ali jel' vama sada stalo da se ovdje hvali Vlada ili da droge u Hrvatskoj bude manje? Ako vam je stalo da se hvali Vlada mi ćemo šutjet, a vi ju hvalite. Vi ju hvalite koliko god hoćete. Ali ako vam je stalo da droge u Hrvatskoj bude manje, pa onda saslušajte što vam se govori. Saslušajte, bit ćete efikasniji. **Milinović, Darko Hvala lijepo. Kolega Staziću ipak ima jedna bitna inovacija. Po prvi puta smo dobili izvješće u boji sa svijetlim koricama kojeg je stvarno lijepo držati u ruci i ovako ga prolistamo. se ne čuje./ … Onda se ispričavam, ja sam mislio da smo svi dobili. Kolega Staziću ne bi se mogao s vama složiti u jednoj činjenici a to je da bi se nešto bitno promijenilo na ovom planu da jedan ministar iz ove Vlade otiđe. Zapravo ne radi se o ovom ili onom ministru nego ja vidim problem zapravo u konceptu ulaganja. Jer za mene je teža situacija da recimo ministrica Lovrin nije otišla iz čijeg ministarstva dobijemo informaciju ili stav da nema razlike između lakih i teških droga. Iz te konstatacije zapravo možete izvući cijelo zlo koje nam se dešava na ovom području droga. Jer očito u ovom represivnom dijelu sustava isto se borimo protiv heroina, kokaina i recimo To je nedopustivo. Iz tog ministarstva čuli smo još jednu bolju izjavu, da je krađa krađa. Pa ukrao ti bicikl ili opljačkao banku s 10 milijuna kuna ili eura da je to jedno te isto. Gospodo to nije jedno te isto. E i zato nam se događa da nam klinci s jednim jointom dobivaju kaznene evidencije, završavaju u zatvoru da ih se maltretira, da se povećava i poboljšava državna i policijska statistika, a krupni dileri slobodno šetaju jer policija nema ni vremena ni sredstava boriti. Prema tome riječ je o konceptu. Moja iskustva vezano za ovo područje gospođo Petričević Babić, ja bih volio da ih vi donekle imate jer bi onda shvatili u čemu je problem. Vi zapravo ne shvaćate u čemu je problem kada se razgovara o drogi. Hvala lijepo. Slušajte što se tiče izjava ministrice Lovrin, naučili smo se mi na svakakve izjave. Danas čitam jednu njezinu izjavu, da korupcija nema politički predznak, pa zamislite čak i onda kada je politička korupcija ona ne smije imati politički predznak. Pa meni su jasne takve izjave. Pa treba tu strašnu činjenicu da je vrh politike izvršne vlasti uhvaćen u korupciji i treba odmaknuti od politike pa se onda daju ovakve izjave, da politička korupcija nema politički predznak, ona je samo korupcija tako sama po sebi. Ali kada ste mi rekli da sumnjate da bi se nešto dogodilo da je ministar odletio. Nisam siguran da bi to baš ostalo bez potpunog odjeka. Ja sam uvjeren da bi idući ministar koji bi došao se itekako pobrinuo da policajcima više ne pobjegne ni jedan diler i da s njim ne idu na kavu, ja sam u to uvjeren. Da je ovaj morao odstupiti ne zbog subjektivne krivnje nego zbog objektivne odgovornosti. Jer znate u prijašnjoj Vladi kada se dogodila ona afera sa Baxter, ministrica je otišla. Pa nije ministrica bila kriva, ali je bila, postoji u toj Vladi odgovornost, drugačiji odnos prema odgovornosti. Sada kada dileri bježe policiji jer ih oni vode na kavu, odgovornosti nema, ni za koga nema odgovornosti. To je stil vladanja, to je poruka na koncu i biračima i građanima, da je takvo ponašanje Vlade i da je takvo tumačenje da nema politike u korupciji pa čak i onda kada ta korupcija zahvaća najviši vrh ove vlasti. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Peruško. Pa kolega Staziću vidite ja mislim da nije problem u ovom izvješću nego da je problem u vama, jer vi ovo izvješće ne želite prihvatiti integralno ovako kako je, ne želite prihvatiti ga kao konačno, ne želite potvrditi da se iza velikih lijepih brojki skriva nešto sasvim drugo. Vi ovom izvješću pristupate analitički i onda otkrivate sa pravom po meni, svu faličnost kako strategije tako koncepcije, a isto tako i metoda koje se primjenjuju u iskorjenjavanju ovog zla hrvatskog društva i radi toga što vi razotkrivate zapravo suštinu problema i dajete na površinu pravu istinu, to vladajućima dakako ne odgovara. Međutim ja ne bih želio na ovom pitanju koje je toliko značajno, politizirati, nego bih zaista htio ukazati na to da se ispod ovih brojki koje su u izvješću date, krije farsa zapravo. zapravo. Velike brojke, veliki broj otkrivenih djela koja su iza njih u pozadini su oni bijednici, oni jadnici, oni koji su bolesni, oni koji su svoje zdravlje žrtvovali uzimajući to zlo, a ne oni koji na njihovom zlu zgrću ogromna bogatstva. I zbog toga i ja i mi u SDP-u bili smo za dekriminalizaciju upotrebe lakih droga za korisnike, za korisnike. I ja se zgražam nad nekim izjavama koje su ovdje dale i neke kolegice koje su rekle pa kad znaju da je to djelo, da će biti kriminalizirano zašto uzimaju. Pa mladome čovjeku sa 16, 17 godina ukoliko se jedanput to desilo pa ne treba radi toga da vuče dosje cijeli život i zbog toga ste vi sve te faličnosti ovog izvještaja otkrili i radi toga … /Govornici govore u glas, Hvala lijepa kolega Peruško, vi ste vjerojatno u pravu. Problem je u meni, jer mene stvarno ne može fascinirati ni lak na ovom papiru, na koricama ovog izvješća. Mene ne mogu fascinirati rečenice u ovom izvješću koje glase: Planirana je stalna vidljiva nazočnost na mjestima gdje se okupljaju i sastaju osobe, prodavači i potrošači opojnih droga, to je za Ministarstvo unutarnjih poslova, to oni isto planiraju. Vrijeme planiranja je davno prošlo gospodo draga. Davno. Trebalo je položiti račune zašto ovi ljudi, zašto te nazočnosti nema do sada. Kakvi su rezultati. Gospodo draga vi druge godine ulazite u izbornu godinu, ciklus je završio, to je vrijeme podvlačenja računa. Mene kolega Peruško stvarno ne može fascinirati želja da se u ovako važnom pitanju pod svaku cijenu podržava Vlada, pa čak i ona koja otvoreno priznaje u Izvješću da nema rezultata. To je lijepo, to je meni razumljivo da parlamentarna većina želi podržavati Vladu, međutim, međutim ovaj problem nije problem ove ili one Vlade, ovo je problem svih nas jer smo svi roditelji, jer su naša djeca možda ugrožena. I ako ova Vlada ili bilo koja druga Vlada ne bude u tome imala rezultate u ovoj borbi onda nije izgubila ova ili ona Vlada već smo izgubili svi. Lalić. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, za razliku od moga kolege koji je rekao da vodimo uspješan rat protiv ovisnika, ja smatram da ne vodimo uspješan. Dapače, i tu smo vrlo neuspješni jer bi nam zapravo cilj trebao biti oslobađanje od ovisnosti. Nije nam cilj da ih strpamo u zatvor, pa oni će izaći iz zatvora kad-tad. Nama cilj treba biti oslobađanje od ovisnosti, da dobijemo ljude izvan koji neće biti ovisni. I upravo Stručni savjet Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga već treću godinu za redom ukazuje na potrebu izmjena i dopuna Kaznenog zakona kako bi se omogućilo da ovisnicima kazna zatvora bude zamijenjena za obvezno odvikavanje u terapijskim zajednicama po točno propisanim i utvrđenim programima. Do sada smo imali nekoliko izmjena i dopuna Kaznenog zakona ali u tom dijelu Kazneni se zakon ne mijenja. Sada je ovo treći puta da se navodi to u Izvješću i mi se, dakako opravdano, pitamo da li će biti izmjena. Ma neće, kolega Staziću, neće biti, pa nema ni potpredsjednice Vlade. Pa ako je otišla se nekud slikavati pa i ovdje su kamere. Nema ministrice pravosuđa, nema ministra Policije, jednostavno nema tko čut, Stručni savjet je napravio svoje. On je o tome donio zaključke, uputio je, sad vjerojatno u prezaposlenosti svi ovi koje sam nabrojila oni nemaju vremena čitati ni zaključke, a kamoli izvješća. Prema tome, ne vodimo uspješan rat ni protiv ovisnika. Odgovor na repliku. e onda to postaje primjer neodgovornosti i bahatosti. Znate, ja danas slušam zastupnike HDZ-a. Oni su se tako uprli da opravdaju ponašanje Vlade, da … /Govornik se ne razumije./ te njezine krive odluke o kažnjavanju, o penalizaciji posjednika i uopće im nije stalo do toga da li će ovo društvo danas sutra biti oslobođeno od droge ili bar s malo manje droge. Njima je primarno pohvaliti Vladu. Tu Vladu koja, kao što vi kažete, čak ne uvažava ni mišljenje struke. Nije ovo nebitno pitanje. Ovo je pitanje sudbine, dobro je rekao kolega Ćosić, dobro je, bolje bi bilo da ste ga slušali, koji je rekao, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti između ostaloga. Između ostaloga i nacionalne sigurnosti. S pravom je upozorio, s pravom je upozorio na veličinu problema. kad, ako smo svjesni da imamo problem, veliki problem, onda najprije moramo poslušati struku što kaže, kako da ga riješimo, i drugo sve dobronamjerne koji u postupku odlučivanja sudjeluju. A ne tvrditi da kad vam čovjek blagonaklono, dobronamjerno sugerira "dajte promijenite tu strategiju" da mu dobacujete "vi hoćete legalizirati drogu, vi promičete drogu". Gluposti. Uvrede koje ništa ne znače, a samo pogoršavaju stvar. Hvala. Ovako, kolegice i kolege. Ova se točka zove Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Gospodin Stazić postavio je jedino pitanje relevantno danas za ovu raspravu, a to je, da li država u ovom trenutku dobiva ili gubi rat sa narkomafijom, sa narkodilerima? Da li sužavamo to tržište ili smo neučinkoviti u tom ratu? To sam pitanje ja postavio ispred Kluba HNS-a. Drago mi je da je on to ponovio. Gdje se međutim ne slažem s njim i gdje mu repliciram jeste u nečem što je on danas rekao. Naime, on je zaključio sasvim ispravno da smo vrlo neučinkoviti, ali je rekao da bi bio zadovoljan i sa minimalnim pomacima. To ovako ne može biti zadovoljan jer su svi kazatelji iz Izvješće negativni, što je točno. Manji broj prijava, manji broj optužbi, manji broj osuda. Ali ne slažem se s njime. Mi smo Hrvatski sabor, mi moramo biti puno ozbiljniji čak i da postoji značajan rast i broja prijava i optužbi i osuda, ali ako brže raste trend i širenje narko tržišta, oni ako rastu po 15% stopi, a mi i 5% smo efikasniji i to je gubitak u tempu i to je poraz za ovaj Sabor. Kolega Dorić, ja nisam neskroman. Ja bi stvarno bio zadovoljan da je pomak u pozitivnom smjeru, pa makar i minimalan. Pa makar i minimalan. Jer znate šta bi to značilo? To bi značilo da je izabrana dobra metoda koja možda baš nije ušla u puniji zamah, ali eto, ide se u dobrom smjeru, u nečemu uspijeva. Ovako, ovako kad su svi pokazatelji negativni a uporno se brani kriva metoda, onda sam zabrinut. Pa znate, pa da su i brojke ovako negativne, ali da sad netko kaže, dođe pa da kaže, gledajte, pa možda smo pogriješili, možda ipak nije trebalo tako. Dajte ipak, sad ćemo ubuduće saslušati struku pa da u ovom Izvješću piše, ajde ubuduće ćemo malo razmisliti. Možda idemo krivim smjerom. Ja bi i s tim bio zadovoljan, i s time bi bio zadovoljan. Ali kad vidim upornost, strašnu upornost u tome da se bitka gubi, evidentno se gubi a da se ništa ne poduzima, e onda sam zabrinut. Nad tom činjenicom sam zabrinut, skupa sa cijelim svojim klubom. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Mršić. poštovani kolega Staziću, vi ste postavili još jedno pitanje, a to je pitanje uopće o ovom Izvješću. Dakle, ovo Izvješće se zove Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2005. godini. Što smo mi dobili? Mi smo dobili statističke pokazatelje o tome što su pojedini segmenti sustava u 2005. godini radili, policija, Zavod za javno zdravstvo, Centar za prevenciju ovisnosti, itd. Ovdje se uopće ne referira na strategiju jer da smo dobili Izvješće o provedbi Nacionalne strategije onda bi se reklo koji su bili ciljevi Nacionalne strategije, koje su bile mjere za provedbu tih ciljeva, što smo od tih mjera poduzeli i da li su te mjere postigle onaj rezultat koji smo mi postavili sa tom Nacionalnom strategijom. Primjerice, u Nacionalnoj strategiji se govori o tome da će se napraviti provođenje stalnih potrebnih mjera s ciljem svođenja na minimum mogućnosti proizvodnje i uzgoja opojnih droga na području Republike Hrvatske. Ne znamo što je napravljeno, ne znamo što je napravljeno na području edukacije, ne znamo što je napravljeno na području da se suzbiju droge u zonama blizu dječjih vrtića, odgojno-obrazovnih ustanova, itd. ovo Izvješće uopće nije Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga jer ne znamo koliko je od te Nacionalne strategije učinjeno niti da li su na adekvatni način bili postavljeni ciljevi i mjere, jer da smo dobili takvo Izvješće mi bi se mogli na to referirati, mogli bi reći da treba novelaciju strategije ili akcijskog plana napraviti za buduće razdoblje kako bi postigli zadovoljavajuće ciljeve. Jer pretpostavljam da u Nacionalnoj strategiji nije pisalo da ćemo imati mjere koje će rezultirati povećanim brojem ovisnika.